и Вашата искреност да приема, ако в този законопроект, който Вие предлагате, който действително е верен, правилен – няма две мнения по въпроса, но не беше включено единствено и само критична инфраструктура и обекти, които са свързани пряко с доставките на нефт и нефтопродукти. в законодателството и Драгомир Стойнев я каза много ясно, но тя не може да бъде направена единствено в тази тясна рамка. Извинявайте, но тук започва да прилича на нещо по-различно. Дали е национализация, дали е нещо друго, аз не мога да кажа, но ако искаме този законопроект да бъде пълен, за което бихме Ви подкрепили веднага, в него обаче нека да бъдат и други стратегически обекти на страната ни. Нима концесиите, които са доста странни – за добив на злато, добив на ценни метали, КЦМ, ЕРП-та, „Марица изток“ 1, 3 и да не изреждам още какво, а те не трябва ли да бъдат в такъв законопроект? И ако искаме да сме обективни, и ако искаме да има действително работещ законопроект, той трябва да обхваща всичко, защото тук е много избирателно, което Вие предлагате. Да, то е вярно по принцип, но нека да направим законопроект, който да обхваща всички критични предприятия, критична инфраструктура, стратегически, касаещи националната сигурност на страната ни, и тогава, да, щях да повярвам във Вашата искреност. И нека това да го приемем като една първа стъпка, но нека още между първо и второ четене да видим може ли да бъде добавен в този законопроект, или трябва да забавим този законопроект и да се приеме един, който да отговаря за всички предприятия и критична инфраструктура, касаещи националната сигурност на страната ни и, да, тогава наистина ние ще влезем в ролята си на истинско Народно събрание, но това, което в момента Вие предлагате, е много съмнително. На следващо място, точно, което Вие предлагате за това предприятие, спомням си, че за 101 млн. долара беше продаден „Нефтохим“, с което страната ни беше ощетена по време на Вашето управление. на ГЕРБ, не на ГЕРБ. На „Демократична България“ тогава под друга форма, участваща във властта, господин Професор. Сега се предлага нещо, което, пак казвам, е добро като идея, няма две мнения по въпроса, но този тесен сектор не може да остане по такъв начин, пак казвам, ако искаме да бъдем истинско Народно събрание. Защото, ако ние се занимаваме със сериозните въпроси, можехме да коментираме защо не започнем строителството на „Белене“, защото също по Ваше време се коментираше как ще бъде изплатено строителството на „Белене“, а сега се вижда, че то ще бъде изплатено за по-малко от четири години. Ето това е роля и място на Народното събрание. Нека да се коментира Бургас – Александруполис, защото много добре господин Стойнев каза, че ако беше направен този инфраструктурен обект, сега нямаше да има никакъв проблем за доставката на суров петрол

съмнения. Уважаеми колеги, нека между първо и второ четене да се осмисли смисълът и концепцията на такъв законопроект, от който има нужда – няма две мнения по въпроса, за за трети път го казвам, но не и поднесен по този начин. Имаме достатъчно време да се коригира и да се види какво трябва да бъде направено действително да защитава националните интереси, а не това, което се случи с първа точка преди малко. Благодаря Ви, господин Гуцанов. Има ли реплики? Заповядайте, господин Мирчев. ИВАЙЛО МИРЧЕВ (ДБ): Благодаря, господин Председател. Много бърза реплика, господин Гуцанов.

предмет на дейност. Нищо подобно. Просто в закона останалите са регулирани, тоест когато имате например едно ЕРП, тогава може да да преминете към подобен ход за въвеждане на оперативен управител и това е причината ние да не го направим, но ако имате каквито и да са разумни предложения между първо и второ четене, ние сме съгласни да ги обсъдим и да бъдат приети.

Звучи нереално за Вашите глави може би, или на част от Вас, обаче АЕЦ „Белене“ щеше да ни докара до изключително много разходи и още нямаше да бъде построена. Но както спомена и колегата преди мен, може да мислим за VII блок в АЕЦ „Козлодуй“ и това е доста реалистично. По отношение на Бургас – Александруполис и примерът там. Той не е много коректен, защото връзката не е реверсивна. Идеята беше петролът да тече от Бургас към Александруполис, а не от Александруполис към Бургас, какъвто е смисълът, който се влага сега, и има известна логика. Това ми е репликата към Вас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Мирчев. Георги Самандов – за втора реплика.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гуцанов, във връзка с регулираните дейности в енергетиката в чл. 201 ясно е предвидена функцията на особения управител. Така че когато дадена компания изпадне извън лицензионна дейност, държавата има право да въведе така наречения особен управител. Инициативата, която колегите отдясно подеха, е абсолютно правилна. Не мисля, че трябва да си играем със страховете на хората.

Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Гуцанов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Мирчев, аз не съм споменал „Лукойл“ в своето изказване. Вие го споменахте – не знам защо. Пак Пак казвам, идеята е добра, ако беше обхванато всичко, и ме разбрахте много ясно. Мисля, че между първо и второ четене, ако искаме наистина да сме държавници, трябва да подходим по този начин. Естествено, че ще ги предложим нещата – ако може да влезе в този законопроект, защото Вие сте го очертали по един много тесен начин. Надявам се, че в Комисията ще направите така, че да може да бъде обхванато всичко. Защото – да, тогава вече е друго. На следващо място, що се отнася до АЕЦ „Белене“ – тук сте в много дълбока грешка. Вижте каква е стойността, за която щеше да бъде построена. Вижте печалбите на АЕЦ „Козлодуй“ само от началото на годината. Тя е проста математика! Даже не е необходимо да сме завършили висша физика или висша математика, за да направим сметката. Що се отнася до VII блок – да, ние винаги сме били и за строителство на VІІ блок, и за строителство на АЕЦ „Белене“, но тук не искам да влизаме в такива разговори. Мисля, че професионалистите са тези, които трябва да говорят по тази тема. Защото има много неща за VII блок – дали могат, или не могат да станат. Повтарям, в Народното събрание започнахме да изземваме функцията на специалисти по дадени теми, което не е най-разумното и не е най-доброто. За жалост, през последните два месеца се нагледахме на такива действия от страна на този парламент. На следващо място, що се отнася до Бургас – Александруполис. Разбира се, че трябва да е реверсивна връзката. Тук няма какво да коментираме. Мисля, че Драгомир Стойнев го каза пределно ясно в неговото изказване. Така че тук е ясно какво трябва да бъде направено и какъв е големият смисъл от тази инфраструктура. Що се отнася до господин Самандов – за особен управител. Уважаеми колега, мисля, че ако подхождаме, както и преди малко казах – държавнически, се подхожда за всички. Това, което Вие казахте, е твърде далече от този законопроект, за който в момента говорихме. Що се отнася за VII и преди малко отговорих на колегата. Мисля, че не е необходимо да повтарям. Други желаещи за изказвания има ли? Стоян Таслаков записвам, Димо Дренчев и Мартин Димитров. КЛИМЕНТ ШОПОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, господин Председател. Ще започна, като прочета част от мотивите към този законопроект: „Стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България, които са част от критичната инфраструктура, следва да бъдат предмет на особено регулиране и надзор от страна на българската държава.“ И така: „Да се въведе механизъм за поемане на оперативното управление върху търговци, които оперират критична инфраструктура на територията на Република България, в случай на установяване на обстоятелства, които застрашават националната сигурност, обществения ред, и доставка на критични ресурси.“ критични ресурси могат да се определят – може електроенергията да бъде критичен ресурс, златото също може да е критичен ресурс. Както преждеговорившият спомена, като сме тръгнали да отваряме Закона за концесиите и че променяме – при определени условия едностранно да се прекратяват концесионни договори, без да се дължат обезщетения на концесионера, принцип можем да въведем и промени, които да прекратят концесиите за златните мини едностранно, без дължимите обезщетения. Така мисля, че е принципно и редно – като сме тръгнали в една част от критичните ресурси, да тръгнем и във всички критични ресурси да ги поемаме, да поемаме тяхното управление и може и да ги национализираме. Благодаря, господин Шопов. Реплики има ли към Климент Шопов? Никола Димитров. Заповядайте, господин Димитров. Господин Шопов, Вие започнахте Вашето изказване, но не разбрах, освен договорите за концесия за злато, ЕРП дружествата не са ли и те критична инфраструктура? Не би ли било редно при тези цени на тока и при тази несигурност и за българския бизнес, не трябва ли и тях да овладее държавата?

Господин Димитров, прав сте. Мисля, че ЕРП-тата също е редно да имаме възможност да ги поемем под временен контрол. Също така и американските ТЕЦ ове. Кое пречи?

Господин Димитров, не се притеснявайте, недейте се крийте зад ВЪЗРАЖДАНЕ. Даваме Ви, ако искате, да си кажете каквото има.

Вие сте достойни наследници на Георги Димитров с тази скрита национализация. На фона на Вас БСП изглеждат като дясна партия, а ние спокойно може да се наречем „Демократично Възраждане“. Изкушавам се да убедя колегите да подкрепим този законопроект, защото той и в бъдеще, когато управляваме, ще ни даде възможност така да осъществим оперативен контрол и на ЕРП тата, и на американските ТЕЦ-ове, и на каквото решим, че е критично за нашата сигурност, може да осъществим оперативен контрол. Така че наистина се изкушавам в тази посока. Само че ще се получи един правен прецедент, защото Вашият законопроект, както казаха и преждеговорившите, има доста неточности и се влиза в противоречие с много закони и наредби. Освен това най-вероятно ще откаже и всеки голям инвеститор да инвестира в България. Защо да инвестираш ресурси, когато утре може да ти окажат оперативен контрол над инвестицията?! И по този начин България да забрави за инвестиции во веки и да гледаме бъдещето заедно с братска Северна Корея напред. Знам, че в момента този законопроект е по примера на държави от Европейския съюз, и се притеснявам, че Европейският съюз се е превърнал в Съветски съюз, но доста по-лош.

Примерът на Италия и Германия, които въведоха подобни мерки, не е рентабилен за България, защото Италия има излаз – Сицилия – в Средиземно море и може да си позволи доставки на нефт отвсякъде. Германия има излаз в Северно море. Докато ние сме географски ограничени и каквото и да доставяме, откъдето и да дойде то, трябва да мине през Босфора, а там има капацитет от 5000 тона на танкер. Така че ситуацията при нас, аз казах и в Комисията, е малко – българската евро-атлантическа жаба видяла, че вола го подковават в Европа, и вдигнала крака и нея да я подковат. Само че няма да провърви това при нас. Благодаря. Благодаря Ви, господин Таслаков. Има ли реплики към Стоян Таслаков? Заповядайте, господин Димитров. Благодаря, господин Председател. Господин Таслаков, отново пропуснахте да кажете нещо много важно. Вие казахте, че в демократична Украйна, извинявайте, България искат да национализират една компания. Но защо искат да я национализират? Отговорът не е ли – за да може да върнат Иван Костов, който да я продаде отново? Господин Таслаков, не можах да разбера какво искате да кажете по отношение на „Демократична България“

Господин Председател! Колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ, от Вас чухме много задълбочени геополитически разговори. Говорихте преди малко за Световния океан.

Успех по този път! Скоро Русия ще е на 10% подкрепа. Благодаря. Ще започна отзад напред. Ние за руснаците не се притесняваме. Те нали всеки момент ще загубят войната, така че тях не ги мислете.

колегите от „Демократична България“, но фактът е, че откраднаха дясната идея, както откраднаха лодката на господин Бачийски (смях от Относно репликата на господин Златанов – не мога да определя какви наследници са. Най-близко ми идва – до Комунистическата партия от 1945 г. Смятам, че са достойни техни наследници.

Става въпрос за нещо, което гледахме в по-близкото минало, може би преди около 15 – 18 години. Става въпрос за просто едно източване и разграбване, в случая обаче не на държавна собственост след приватизация, а на частни предприятия, след вкарване на особен управител или както там е записан в Закона – фигура, която така или иначе не съществува. Може би обаче не трябва да се ограничаваме, ако ще вървим в тази посока, само до енергийната инфраструктура, а защо да не вкараме и пътна инфраструктура, телекомуникации, естествено, банков сектор, а защо не и медии?! Може би, ако има телевизия, която нарушава обществения ред, може би призовава към протести, може би критикува премиера, защо да не ѝ назначим особен управител, или на вестници, или на сайтове? Тъй като в текста е записано, че ако има проблем с обществения ред, също може да се назначи такъв управител. Такъв тип законопроекти ще внушат дълготрайно икономическата, а и политическата среда в България и ние не трябва да подкрепяме такова нещо. Това нещо е написано за конкретно предприятие и доколкото го прочетох, и за конкретен човек, който ще се назначи там. Предлагам да не подкрепяме изобщо такъв тип законодателство. Благодаря Ви. И аз Ви благодаря, господин Дренчев. Заповядайте. За изказване ли сте, господин Добрев? Добре. Първо има ли реплика? Заповядайте, господин Манев. ИВАН

Казахте, че национализацията била 1944 –1945 г., няколко пъти го повтаряте, всъщност, тя е започнала 1947 г., тоест това ми е репликата – да не казвате такива неточности към населението. Благодаря, господин Манев. Други реплики има ли към Димо Дренчев? Няма. Господин Дренчев, ще вземете ли дуплика? По Ваша преценка, заповядайте. Господин Манев, може би сте прав, даже прав сте, да – 1947 г. е национализацията, но аз казах, че тук говорим по-скоро за източване на частни предприятия, даване на възможност на министъра на икономиката да вкара свой човек, който да контролира едно частно предприятие от кого да купува, на каква цена, на кого да продава, на каква цена. И не знам кой ще плаща щетите по бъдещи дела, ако се окаже, че едно предприятие е носило печалба, а след шест месеца или шест месеца плюс още шест месеца е регистрирало, да кажем, 100 или 200 милиона загуба? Очаквам, че ще има такива дела, в случай че се прилага това нещо. Защото, поправете ме, ако греша, но случаите на добре работещо държавно предприятие са твърде, твърде малко. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Дренчев. Сега вече господин Димитров, След това господин Добрев. уважаеми дами и господа! Всъщност темата е много сериозна и не трябва да бъде обект на някакви дребнави шеги и закачки, защото става въпрос изключително за национална сигурност. На въпроса, колеги, който задавате тук, защо сектор „Петролни продукти“? Много просто – имаме ситуация с цяла Европа, има наложени санкции, има ограничени доставки. Затова е този сектор. Второ, въпросът Ви защо сега го правим? Трябва ли да изчакаме да се случи сериозен проблем и тогава да тръгваме да търсим решение? Един колега ни каза в Икономическата комисия, и това го има в стенограмите, каза: няма смисъл сега да го приемате този законопроект, ако се наложи, за два дни ще приемем такова законодателство. Ама не става за два дни, колеги, не става за два дни! Чухте тези, които се насочиха към смислени забележки, има много неща да ги доизпипваме, защото материята е сложна. Тоест за два дни не става. Ние трябва да приемем такова законодателство сега и ако някога се налага, да го използваме, то да е прецизирано и добре обмислено. Кажете сега, ако компания от сектор „Нефт и нефтопродукти“, критична компания, която управлява критична инфраструктура, спре да работи, или откаже да работи, какво правим по сегашното законодателство? Ама кажете какво правим, колеги? И Вие какво предлагате? Ами нищо не предлагате, колеги. Нищо не предлагате. Чакате да се случи евентуално такова нещо и ако няма парламент, тогава бих питал: ако няма парламент, какво бихте направили? Ами нищо не може да направите, колеги! Затова въпросът е точно толкова сериозен и мащабен и става въпрос за защита на националния интерес. Ние трябва да бъдем готови за такава ситуация, а дай боже, да не се налага да бъде предприемана. Освен това е огромна грешка сами да си говорите тук за някакви национализации. Вие знаете, че такова нещо няма, камо ли пък от „Демократична България“, и понеже нямате истински аргументи срещу Законопроекта, повтаряте това нещо. Абсолютна безсмислица, абсолютно ненужно, абсолютна грешка. Истината е, колеги, че в Закона за енергетиката тези текстове са предвидени, те съществуват. Предвидени са. Но в Закона за административното регулиране на нефт и нефтопродукти не са предвидени и не съществуват. Затова сега ги създаваме, колеги. И нашата обща задача е не да си говорим някакви безсмислици тук, а да помислите как да станат още по-работещи и още по-смислени, защото, ако се наложи да използваме тези текстове, те трябва да бъдат добре обмислени и да бъдат готови. Тук един колега каза също: не можем ли да приложим такива текстове за цялата икономика, за други сектори. Колеги, ние трябва да разсъждаваме и политиката трябва да бъде насочена къде могат да се случат проблеми, къде са европейските санкции, къде има ограничения на пазара. Защото, ако има сегменти от пазара, където има голяма конкуренция, дори дадена компания да спре да работи или нещо друго да се случи, няма смисъл да се намесва държавата, там пазарът се справя. Има смисъл да се намеси държавата там, където конкуренцията е ограничена. Там има смисъл да се намеси държавата! Където, ако дадена фирма спре да работи или нарушава санкциите, или нарушават българското законодателство и тя не може да бъде заменена на конкурентен принцип от други компании, там има смисъл да има такова законодателство и то да работи. Няма смисъл да създаваме сега, както Вие създавате паника, и да говорите за някакви такива – какво ли не щяло да последва?! Както всяка една европейска разумна страна – умният човек в спокойна ситуация взима мерки. Няма нужда като да чакаме да ни спрат газа, което вече се случи, да се случи нещо с петрола и тогава да се съберем и да мислим в екстремна ситуация какво да правим и да ни остане едва ли не единственото решение да вземем да ги помолим тези хора нещо. Така че Ви призовавам към отговорно и сериозно поведение. Истината е, че извън госпожа Петкова, която беше мислила по същество, и каза: да, има смисъл от такъв законопроект, тези четири, пет неща трябва да бъдат допълнени – това е днес смисленият разговор. Как да го направим работещо, така че ако ни потрябва, България да бъде по-защитена. Напомням на всички, ние трябва да защитаваме българския национален интерес. И Ви го казвам това, защото – има го в стенограмите на Икономическата комисия, определени колеги ми казаха следното нещо: нещо: Вие, понеже тук в този сектор искате да вземете отношение, ама няма да го направите, където имало американски инвеститори. Не, колеги! Българският интерес е български интерес и той навсякъде трябва да бъде защитен. Благодаря Ви.

Вие споменахте, че ако „Лукойл Нефтохим Бургас“ спре да работи, този закон ще позволи на държавата да поеме контрол,

Въпросът ми е: ако спрат да внасят „Уралс“, спрат да продават преработения нефт, какво ще направи, да кажем, „Демократична България“ в този случай? Ще продължи ли да внася руски петрол и да обработва руски петрол? Какво ще направи „Демократична България“ в този случай?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, не съм съгласен с Вас, че колегите от ВЪЗРАЖАДНЕ нямаха аргументи. Напротив, имаха аргументи. Техен аргумент, който повториха два пъти днес даже от трибуната, беше как някой бил откраднал лодката на господин Бачийски и това според тях е смислен аргумент за дебата, който водим. Освен това Вие казахте, че те нямали предложение. Също не съм съгласен. Напротив, имаха предложение. Двама човека от тях се изказаха и казаха, че предлагат защо да не национализираме повече компании в България. Може би единственият аргумент, който пропуснаха да кажат, е да кажат, че сте демократична Украйна, както чуваме може би шест пъти на ден. Затова въпросът ми към Вас е – понеже сте сериозен човек и това е сериозен дебат, може ли да обясните на парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, която представлява една много малка част от българското общество, всички знаем – 10% от гласуващите, обяснете им на тези хора, защото те явно не разбират каква е разликата между национализиране и това да има златна акция в едно предприятие държавата, да може да осигури спокойствие, когато такова спокойствие бъде нарушено или поставено под някакъв въпрос. (Реплики от Аз също като икономист се притеснявам, когато държавата се намесва в работата на която и да е свободна компания. Затова, моля Ви, обяснете на хората, които явно не разбират, каква е разликата между това държавата да има златна акция и да се национализира. Ще използвам останалото време, господин Председател, днес за втори път повдигам въпроса по чл. 124 на господин Ганев, който се обажда от място, което е забранено в Правилника, и ще Ви помоля при още едно такова действие да последвате

Само секунда. Ще дам първо на Георги Самандов, господин Димитров, за да редуваме малко групите, господин Шопов се изказа под формата на реплика вече от Вашата група. Заповядайте, господин Самандов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тъй като политическите престрелки започнаха, аз искам да се обърна към господин Димитров и да Ви предложа между първо и второ четене да помислим за разширяване на Вашия законопроект от гледна точка на това, че за следващата година предстоят изплащане като компенсации на „Лукойл Нефтохим“ за скъпата електрическа енергия близо около 400 млн. лв. Това нещо, разделено на трите милиарда горе-долу консумация литри в страната, са едни приблизително около 20 ст. на литър, еквивалентни на текущата досега мярка. Така че мисля, че трябва да мислим конструктивно, а не да изпадаме в политическо злободневие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Самандов. Заповядайте, господин Димитров, за дуплика. въпросът Ви е много сериозен и обещавам от страна на колегите от „Демократична България“, и не само, много сериозно да подходим и обмислим темата, защото прецизирането на компенсациите, включително за електроенергия, е ключов въпрос за намаляване на разходите, а косвено и за ограничаване на бюджетния дефицит. Иначе, колеги, днес прекарахте, част от Вас, следобеда в шеги и закачки, а всъщност става въпрос за национална сигурност. И целта на този законопроект е да направим България по-сигурно място. Да не чакаме да дойде криза и после да мислим какво правим, а да бъдем подготвени. Този законопроект касае целия сектор нефт и нефтопреработка, касае акцизни складове, касае рафинерии. Той не е написан за конкретна компания. Няма такова нещо. И той дава възможност в критична ситуация, уважаеми дами и господа, България да е готова и да назначи особен търговски управител. Това, разбира се, отговаряйки на репликата на колегата Митев, темата с национализацията е измислена – фикция. Измислена е от хората, които нямат други аргументи да кажат това защо да не се прави, и понеже нямат сериозни и смислени аргументи, понеже знаят, че може да се наложи държавата да разполага с такъв инструмент в секторите с ограничена конкуренция, измислиха тази теза. Това е пълна измислица! Никой никога не е предлагал такова нещо и казвам, че ние никога не бихме предложили такова нещо, но това на Вас Ви е ясно и Вие нарочно спекулирате – няма какво да се лъжем. На въпроса на колегата от ВЪЗРАЖДАНЕ, който попита какво щяло да стане, ако спре вносът на петрол. Виждате, че има договорена дерогация. Това значи изключение до края на 2024 г., има договорено изключение, което означава, че за този период, ако не се случи друг катаклизъм, ако не се случи друг катаклизъм, има дотогава план за действие. В ситуация на война обаче ние не знаем какви катаклизми могат да се случат и каква нова ситуация може да възникне. Затова, колеги, постъпете сериозно и отговорно, нека заедно да бъдем подготвени за една такава ситуация. Да, между първо и второ четене ще разгледаме всяко добро предложение и ще допълним Законопроекта, но да бъдем подготвени, а да не се чудим, ако възникне ситуацията, тепърва какво да правим. И най-накрая, най-важното да Ви кажа. Има български национален интерес, хора, и това е нашият общ интерес – да го защитаваме заедно, Ви предлагаме.

Господин Председател, искам да сте пунктуационен и да спазите искането на господин Митев, и да ме накажете по чл.124, цитирам: „Народното събрание може да провежда изслушване на министър-председателя относно позицията на Република България в предстоящи заседания, както и за резултатите от проведени заседания на Европейския съюз.“ Благодаря, господин Митев, сега ли да седна на този стол или малко по-късно? Това показа и Вашата компетенция. (Реплики.) Благодаря.

Може, господин Добрев, ще се радвам, даже да е така. По темата, по Законопроекта конкретно. (Реплики.) Извинявайте, господин Добрев, обаче по начина на водене, първо. ИСКРЕН

Господин Димитров, заповядайте по начина на водене. Господин Председател, мисля, че Вие тук трябваше да вземете нещата в свои ръце и да припомните на господин Митев, който в Четиридесет и седмото народно събрание хващаше за вратовръзката депутати, че това не беше достойно поведение от негова страна и сега не е редно да излиза тук и да чете морал от тази трибуна. Благодаря, господин Председател. Благодаря. Тогава, доколкото си спомням, председателят господин Вигенин наложи наказания, даже останаха и в сила. Господин Добрев, на Вас разчитаме. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Аз ще се опитам да бъда кратък, защото времето напредна и усещам, че колегите се поизнервиха, но искам да отбележа няколко факта, за да останат в стенограмата, пък и да ме чуят колегите, които не ги знаят. Първо, този институт на особения управител съществува в българското законодателство, и то от много години, колеги, тоест ние днес не правим нещо, което за пръв път се случва в България. Такива текстове има в Закона за енергетиката, те касаят енергийната система, касаят ЕРП-тата и касаят ЕСО, тоест ако някое от тези дружества не си върши работата, държавата по същия начин, по който предлагат колегите, има право да назначи в тези дружества особен управител, който да започне да изпълнява техните задължения. В случая с ЕРП-тата и с ЕСО този особен управител се назначава дори от независимия енергиен регулатор, тоест, първо, това. вероятно до използване текстовете на колегите няма въобще да се стигне, но тя не е и целта държавата да назначава особен управител, защото моето лично мнение е, че той ще се справя по-зле, отколкото сегашния мениджмънт на компанията – държавата по принцип не е добър стопанин, има много малко предприятия, които се развиват по-добре от частните си конкуренти. Но в същото време тези текстове са необходими, за да знаят от „Лукойл“, от „Литаско“ или от която и да е друга компания, регистрирана в Швейцария, в Холандия, ако ще и на Луната, че не могат да правят в България каквото си искат, не могат да ни шантажират, не могат да ни заплашват с това, че ще затворят, защото ние последните няколко месеца не директно, но през подставени лица чухме точно такива заплахи – ако не ни позволите да работим със 100% руски нефт, ние ще затворим рафинерията и ще Ви видим тогава откъде ще си купувате дизел. Това сте го чували всички Вие и ние го чухме, включително и на Енергийната комисия. Първо, това не е вярно, както се оказа, защото само през миналата година тази рафинерия е работила с 50% руски нефт и 50% друг – вече стана въпрос няколко пъти от тази трибуна. Второ, делът на българския пазар от продуктите на „Лукойл“ е точно 50%, тоест в най-лошия случай ще стане 50 на 50. Но след вчерашното решение по отношение на санкциите към Русия, дори и това няма да стане, „Лукойл“ няма да се налага да работи 50 на 50, те ще си работят както досега със 100% руски петрол, защото Европейската комисия им разреши да изнасят за Украйна, а 90% от износа на „Лукойл“ беше точно посока Украйна. Тоест след вчерашното решение на Европейската комисия „Лукойл“ ще продължи да работи най-вероятно изцяло с руски нефт. Няма да става въпрос за никакви затруднения и доставки, за графици и така нататък, но все пак тези текстове е важно да ги има в българското законодателство, за да може дори и да не си помислят такива като „Лукойл“, „Литаско“ и всякакви като тях да се опитват да шантажират страната ни. Ще подкрепим Законопроекта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Добрев. Реплика ли, господин Ганев? Заповядайте за реплика. Господин Добрев, честно казано, аз не мога да разбера целта на Вашето изказване, меко казано, при положение че преди Вас госпожа Петкова се изказа ясно и точно обоснова непрофесионално написания законопроект, точка по точка посочи всичките му недостатъци, за да не съм по-остър. Аз не мога да разбера защо трябваше да станете Вие и отново да обясните, че цялото това безумие не е нужно да се вкарва в дневния ред на Народното събрание и да се губи парламентарно време, най-малкото, за да не се обяснява, че ще прокарват хората, които продадоха „Лукойл“ на руснаците и в момента да искат да го национализират. Не мога да Ви разбера. Показахте, доказвате, че за пореден път юридически освен да крадат законопроекти с флашки от министерствата, друга работа няма как да стане. Благодаря, господин Ганев. Има ли други реплики към Делян Добрев? Заповядайте, госпожо Петкова. Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Добрев, взимам повод от репликата на колегата Ганев. Всъщност това, което аз казах, е да обясня, че това е един добър законопроект, но той има необходимост от това да бъде подобрен между първо и второ четене. Той е законопроект, който е свързан с енергийната и националната сигурност на страната ни, така че ние трябва да направим необходимото между първо и второ четене да нанесем съответните корекции, така че той наистина да защитава в максимална степен националния интерес на България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Петкова. И трета реплика към Делян Добрев. Не виждам. Желаете ли дуплика? Заповядайте, господин Добрев. Господин Ганев, аз не съм виждал законопроект, който на първо четене да е перфектен. Ако имаше такъв, нямаше да има срокове между първо и второ четене или този законопроект щеше директно да бъде приет и на второ четене без никакви предложения на първо и на второ четене. Аз през всичките години не съм виждал нито един законопроект, изключвам ратификациите, разбира се, при който да няма предложение между първо и второ четене. Така че, да, имаме забележки към Законопроекта на колегите, но имаме и забележки към всеки един друг законопроект, включително към нашия, който аз и колеги народни представители сме внесли, който ще разгледаме утре в пленарната залата и ние сме го внесли на първо четене. Сега виждаме, след като получихме становище, че има какво да се подобри, но това е част от процеса. Така че това, че ще подкрепим на първо четене, не означава в никакъв случай, че ние сме безкритични към предложението на колегите, но той е в правилна посока. На първо четене законопроектите се одобряват по принцип, а не в детайл. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 48-254-01-84,

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. На първо място ще Ви прочета списъка на получени писмени отговори на въпроси и питания за периода от 13 декември 2022 г. до 19 декември 2022 г. Получени са: – писмени отговори от служебния министър Александър Пулев на два въпроса от народния представител Даниел Лорер; – писмени отговори от служебния министър Асен Меджидиев на въпрос от народния представител Божидар Божанов; на два въпроса от народния представител Кремена Кунева; писмен отговор от служебния министър Велислав Минеков на въпрос от народния представител Димитър Пашев; – писмени отговори от служебния министър Весела Лечева на питане от народния представител Мартин Харизанов; на два въпроса от народния представител Радостин Василев; – писмени отговори от служебния министър-председател Гълъб Донев на въпрос от народния представител Георги Самандов; на въпрос от народния представител Деница Симеонова; – писмени отговори от служебния заместник министър председател и министър Иван Демерджиев на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; на въпрос от народния представител Николай Табаков; на въпрос от народния представител Петър Петров; на въпрос от народните представители от народните представители Стою Стоев и Росен Костурков; на въпрос от народния представител Стоян Георгиев; на въпрос от народния представител Христо Терзийски; – писмени отговори от служебния министър Иван Шишков на два въпроса от народния представител Албена Върбанова; на два въпроса от народния представител Георги Георгиев; на въпрос от народния представител Любен Иванов; на въпрос от народните представители Петър Куленски и Ивайло Шотев; писмени отговори от служебния заместник министър председател и министър Лазар Лазаров на въпрос от народните представители Климент Шопов, Георги Георгиев и Никола Димитров; на въпрос от народния представител Цончо Ганев. – служебния министър Никола Стоянов на въпрос от народния представител Георги Самандов; на два въпроса от народния представител Петър Николов; – служебния министър Росен Христов на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; – служебния министър Росица Велкова-Желева на въпрос от народния представител Георги Самандов; на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; на два въпроса от народния представител Костадин Костадинов; на въпрос от народния представител Димитър Найденов; – служебния министър Росица Карамфилова-Благова на два въпроса от народния представител Иван Белчев; на въпрос от народния представител Стою Стоев и Росен Костурков. – служебния заместник министър-председател и министър Христо Алексиев на въпрос от народния представител Георги Самандов; на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; на въпрос от народния представител Иван Белчев; на въпрос от народния представител Мартин Димитров; на въпрос от народния представител Никола Димитров. Димитров. – служебния министър Явор Гечев на три въпроса от народния представител Александър Дунчев; на въпрос от народните представители Александър Дунчев, Мирослав Иванов, Цветелина Симеонова-Заркин и Стою Стоев; на въпрос от народния представител Искрен Митев, Александър Дунчев, Михал Камбарев, Цветелина Симеонова-Заркин и Христо Даскалов; на въпрос от народния представител Петър Петров. Съобщиха ни, че служебният заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев няма да участва в днешния парламентарен контрол

ангажименти. Господин Петров и господин Гуцанов са двамата народни представители с въпроси към господин Демерджиев. Христо Алексиев идва, но по стечение на обстоятелствата господин Пулев е преди него.

Първо, на блицконтрола преди около седмица той не се яви въобще, а след това трябваше да бъде на парламентарен контрол и също не се яви – казаха, че е болен.

когато трябваше да се гласува кабинетът Габровски, макар че предният ден беше заявил, че е болен, беше тук, а не ми изглеждаше на болен. Не казвам бил ли е, не е ли бил, но проблемът със служебното правителството като цяло е, че не разбират, че когато има редовен парламент, трябва да има парламентарен контрол и трябва да бъде проверявано от парламента. Разбирам, че са свикнали и не искат да бъдат проверявани, но моля от

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Господин Министър, преди около месец, ако не ме лъже паметта, че се случиха доста събития напоследък, бяха освободени двама членове на Надзорния съвет на Българската банка за развитие. Знаем, че през последните месеци доста се изговори за Банката. За мен лично, когато става въпрос за банка е по-хубаво и политическите сили по-малко да говорят, но като че ли се разбудиха страстите относно освобождаването на двама членове от Надзорния съвет на Банката.

с 500 млн. лв. на Банката, а именно с цел подпомагане на българския бизнес, но двама членове на Надзорния съвет бяха освободени. Моят въпрос е кратък и ясен. Какви са причините и мотивите за освобождаването на

второ – потенциална безстопанственост. По първата точка. От назначаването на екипа на господин Петков през юли 2021 г. Банката се управлява неефективно. В много кратък срок има огромно текучество на кадри, уволнени са или напускат около 70 човека, като се затварят различни отдели, преструктурират се дивизии, назначават се 69 нови кадри. Тръгват си 70 идват 70. План А изглежда като пълна чистка да се овладее Банката с масирани уволнения и нови назначения. План Б как да се надгради, как тази банка да започне да работи ефективно за нуждите на малките и средните предприятия липсва. Нулева приемственост и съвсем естествено банката катастрофира. Има периоди, в които Банката е давала по три кредита на месец, имало е периоди, в които Банката е давала по четири кредита на месец. В България към момента има регистрирани над 300 хиляди малки и средни предприятия, Банката е давала по три кредита на месец. За целия период, докато управлява екипът на господин Петков, Банката генерира два милиона приходи от лихви от новоодобрените кредити – два милиона срещу 22 милиона разход за заплати през същия този период от време. Нулева визия, нулева стратегия, нулева приемственост. Накратко по втората тема – потенциалната безстопанственост. Преди няколко седмици до мен стигна информация от новоназначения Надзор, че държавата е била ощетена с приблизително 1 млн. лв. платени по консултантски договори. Назначенията на господин Петков тръгват да издават нов дълг в особено голям размер – говорим за 1 млрд. лв. Тук не е ясно всъщност каква е била ролята на ресорния министър господин Лорер, който, според твърдения на Надзора, на господин Петков е дал устно разрешение, но в същото време липсва писмено такова. Тук говорим за едно бягане от отговорност, не е дадено писмено разрешение да се стартира тази процедура. От тази гледна точка облигацията е била мъртво родена, реално тя е нямало шанс да бъде успешна, защото не е била писмено разрешена от принципала. Приех липсата на опит, приех липсата на капацитет, исках да осигуря нужната приемственост, но в крайна сметка тук вече не мога да бъда безучастен – става въпрос за едно потенциално ощетяване на държавата в особено сериозен размер. Ескалирал съм случая към компетентните органи и Вие, господин Стойнев, съм сигурен, че бихте постъпили по същия начин. Нямах избор, реших да действам и съм сигурен, че Вие щяхте да защитите държавния интерес по същия начин. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

притеснително е това, което казахте, но може би аз не разбрах правилно. Защото не е нормално, Вие казахте приходите да бъдат 2 млн. лв., а разходите за заплати да бъдат 22 млн. лв.? Мисля, че сте се объркал и е обратно, защото в крайна сметка една банка се издържа от лихви и в крайна сметка затова са създадени тези банки. Спомням си навремето, когато я направихме Българската банка за развитие, защото, колеги, тя беше Насърчителна банка тогава и с моята скромна персона участвах в преобразуването и идеята беше наистина колкото се може бизнесът да има достъп до евтин финансов ресурс, тоест там, където търговските банки не могат да финансират по-рискови проекти, наистина бизнесът да може да намира своето финансиране. Мисля, че може би сте се объркал, защото, ако това продължава и Вие смятате, че 2 млн. лв. приходи при 22 млн. лв. разходи

Но за една банка трябва наистина малко повече тишина и спокойствие, защото считам, че през предишните две години не беше добре начинът, по който се комуникираше с Банката, ако трябваше да се прави нещо, трябваше да правим, но не трябваше цялата информация да се вади през медиите. Тоест, ако Вие сте решили да променяте целия Надзор, по добре го направете веднага, ако имате тази възможност и да се даде перспектива на Банката, и да спрем политическите сили да се занимаваме с тази банка, защото тя наистина е важна

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, искам да направя тук едно уточнение – говорим за 2 млн. лв. приходи от лихви от новоодобрени кредити, не съм се объркал. Говорим за 2 млн. лв. приходи от новоодобрени кредити срещу 22 млн. лв. разход само за заплати. Знаете, че в една кредитна институция има още доста различни оперативни разходи. Тук говорим за приход, който едва компенсира 10% само от разхода за заплати. Нека да го обясня простичко, няма да говоря за провизии, няма да Ви говоря тук за разни счетоводни корекции и така нататък. Ако погледнем оперативния резултат на тази институция, Банката е на оперативна печалба, тя е била на печалба 2018 г., била е на оперативна печалба 2019 г., 2020 г., 2021, най-вероятно ще бъде на оперативна печалба и 2022 г. Тук основният проблем е, че всъщност приноса на хората, които аз освободих, е 2 млн. лв. спрямо разход от 22 млн. лв. за заплати. Вие сте професионалист, бивш ресорен министър, който е отговарял за тази институция, не е сложен въпросът, но откъде идват според Вас останалите приходи, които да покрият заплатите, всички останали разходи и които да допринесат за тази оперативна печалба на институцията? Отговорът не е особено сложен – приходите идват от стария кредитен портфейл, който екипът на господин Петков е наследил. Говорим за 700 кредита, говорим за една шепа кредити, които са лоши, които са с доста печална слава и репутация. Отвъд тези кредити, за които Вие не направихте абсолютно нищо, отвъд тези кредити говорим за приблизително 700 други кредити в стария портфейл, които до ден днешен издържат и тази кредитна институция, старите кредити са допринесли за този резултат, старите кредити са плащали заплатите на Надзора на господин Петков до момента, в който ги освободих.

Когато имаме служебен министър, който излиза и би трябвало да даде фактология и данни, 98% от изказването беше изцяло политическо. Един служебен кабинет, който заявява, че няма да прави политики и няма да пипа минималната работна заплата от 710 лв., макар че преди една седмица се оказа, че ще вдигне все пак на 770 лв., се оказва, че е доста политически кабинет с много конкретни политически атаки срещу парламентарно представени формации, което аз лично не приемам. Очаквам, когато има въпроси от политици, ние всички сме политици, господин Стойнев е политик, той може да зададе политически въпрос. Когато излезе служебен министър, би трябвало да излезе с фактология, с данни,

Искрен Митев с въпрос относно осигуряване на 14 млрд. лв. за бизнеса по европейски структурни фондове и европейски програми. служебни министри! Преди да задам моя въпрос, само искам да Ви обърна, господин Пулев, да отделя малко време да Ви запозная с един факт, който Вие сигурно знаете. Той всъщност е какво е състоянието в момента на доверието към българския парламент. Излязоха последните социологически проучвания преди няколко дни и показаха едно изключително ниско ниво на доверие. Това ниво на доверие, разбира се, което е в обществото, е в обществото, неговото начало тръгва и от тази зала. Вие ясно виждате в дебатите, които се случват тук, в законопроектите, които се приемат, в предложенията, които се правят, че всяка една парламентарно предоставена група си мисли, че другата парламентарно представена група има някакви свои тъмни мотиви и затова много често много добри законопроекти изобщо не се разглеждат в залата. Това недоверие се принася и се стимулира и от президентската институция, която нарича 27% от гражданите мутри, която нарича 23% от гражданите шарлатани, която нарича някой друг нещо друго. Този целият дебат и тази цялата риторика не води до нищо градивно и нищо хубаво. Както Вие сега сте служебен министър и сте наследили това, което са правили всички преди Вас, разбира се, че може да намерите много причини и да си измисляте всякакви аргументи за това те какво не са направили правилно, искам да Ви припомня, че един ден Вие ще бъде в тази позиция, когато някой ще съди за Вашите действия. И ако този човек тръгва от презумпцията, че Вие сте правили всичко злонамерено, всичко във Ваш личен интерес и всичко с цел да ощетите държавата, това няма да е никаква основа за нищо следващо хубаво, което може да се случи във Вашия ресор. Затова с това кратко лирическо отклонение и ако мога да поставя един тон на градивност и на приемственост, и да да споделите нещо добро, което е било направено, да имате възможност Вие да го направите, въпреки че това не беше началното намерение на моя въпрос, ще Ви задам следния въпрос: на 30 октомври в телевизионното предаване „Събуди се“ по Нова телевизия официално заявихте,…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

и да хвърляме кал по една тема, която, между другото, е абсолютно конструктивна и положителна за малките и средни предприятия в България. По-скоро искам да Ви благодаря, че ми давате тази възможност, тази платформа тук от тази трибуна да информирам хората и малките и средните предприятия за всички успехи, които успяхме да генерираме за тях през последните месеци. Надявам се, че това няма да Ви прозвучи провокативно. Просто ще Ви запозная с фактите. Когато влязохме в служебния кабинет с колегите, заварихме нула одобрени програми по структурните фондове. Това е факт. Нула за нула лева. От 2 август към настоящия момент има одобрени 10 програми – 10 от 10 за 20 млрд. лв. Във Вашия въпрос реферирате към 14 милиона, всъщност те са 14 милиарда към онзи момент. Към настоящия момент вече са 20 млрд. лв. Всичките средства са одобрени. Намираме се в условия на един много силен финален спринт и продължаваме със същия дух. Приносът на Министерството на иновациите и растежа беше ключов. Заварихме, няма да е изненада, нула одобрени програми в Министерството за нула лева. Към момента имаме одобрени за две програми. И двете – две от две, които управлява нашето министерство, общият ресурс, който е одобрен, е в размер на 5 млрд. лв. Програма 1 „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ – одобрена на 3 октомври. Програма 2 „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ – бюджет 2 млрд. лв., одобрена на 5 декември. Нека да бъда пределно ясен. Това не е моя победа. Обикаляме през последните месеци рамо до рамо с областни управители, с представители на местната власт, местни медии – обиколихме 27 различни области в държавата. Посланието ми навсякъде беше едно и също – това не е моя победа, това е победа за Министерството на иновациите и растежа, това е победа на екипа, на Главната дирекция. Аз осигурих нужната приемственост и едно ефективно управление, оттам нататък моите колеги си свършиха работата. Дадохме глътка въздух на малки и средни предприятия в условие на кризи. Това беше фаза едно – да осигурим този ресурс. Фаза две е също толкова трудна и всъщност доста отговорна задача. Във фаза две редовният кабинет, всички Вие трябва да разпределите тези средства по най-чистия, по най-прозрачния, по най-ефективния начин към малкия и средния бизнес в страната, до най-подготвените фирми, до най-уязвимия сегмент във Видин, в Търговище, в Силистра, във всички икономически изостанали райони, към най-нуждаещите се. Може да разчитате на нас в контекста на това временно управление. Докато сме тук, ще Ви помагаме и ще осигурим нужната приемственост за хората и за бизнесите в България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Министър. Реплика? Заповядайте, господин Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Пулев, благодаря Ви, че ни предоставихте тази информация. Искам само да припомня на залата, че когато четворната коалиция започна да управлява, фактически нямаше Министерство на иновациите и растежа. Истината е, че още в първите дни, спомням си, и седмици даже даже нямаше сграда, където това да се случва, нямаше нищо. Нищо! Това стартира от нулата, така че се радвам, че все пак е било доведено до някакво състояние, в което Вие, разбира се, да може да продължете тази работа

към Христо Алексиев – заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията. Първият въпрос е от Никола Димитров относно изоставените царски вагони.

запознат ли сте с броя на царските вагони и тяхното състояние? Колко от тях са запазени и колко са в окаяно състояние, както изоставените около село Арковна? Предвижда ли се тяхното реновиране и пускането им в експлоатация като атракцион от типа теснолинейката Септември –Добринище или Ориент експрес?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

а именно: три вагона от царската композиция на цар Фердинанд I се съхраняват като музейни експонати в Музея на транспорта в град Русе; седем вагона от царската композиция „Корона експрес“, използвани за пътуванията лично от цар Борис III, княз Кирил и царица Йоанна, както и десет вагона от правителствения влак „Витоша експрес“ се намират под постоянни грижи в специализираното депо „Ремис“ до Централна гара – София. Част от вагоните от „Корона експрес“ и „Витоша експрес“ се поддържат в добро експлоатационно състояние и се предоставят за наемане при организирани атракционни пътувания, заснемане на музикални клипове и филмови продукции. По отношение на вагоните, разположени до жп спирка Арковна, тези два вагона са откупени от БДЖ през 40-те години на 20 век от парка на Агенцията за пътнически туризъм „Вагон Ли Кук“. По-късно през 70-те години на 20 век вагоните се използват като място за почивка на пътуващите в района на спирка Арковна. Оттогава досега на няколко пъти активите на БДЖ са били разделяни, преструктурирани и прехвърляни, като поради липсата на правоприемник вагоните са останали с неустановен собственик. Към момента двата вагона са вписани в счетоводните справки на БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД, извършва се техническа експертиза относно възможности за преместване на вагоните и тяхното придвижване до пункт за извършване на обстоен технически преглед. Очаквам и в най-кратки срокове да имаме положителен резултат от проверката на вагоните. Бих искал да отбележа, че опазването на историческото и културното ни наследство е в основата на нашия просперитет и би следвало да се отнасяме с необходимото внимание и уважение към него. специално за вагоните в Арковна, този процес на инвентаризация стартира месец октомври, защото бях запознат с този въпрос и предприехме действия да се погрижим за тях. След като бъдат инвентаризирани, ще видим как оттам нататък да бъдат реализирани, да може да бъдат предоставени на определени музеи, да бъдат съхранени там,

Благодаря за отговора, господин Министър. Голяма част от това, което казахте, излезе вече и по медиите. Там съм го прочел също. Много ми хареса това, което казахте за културно-историческите пътувания. Трябва да запазим старите вагони, да ги осъвременим малко, за да може да покажем едно друго лице на БДЖ. В предното Народно събрание бях задал подобен въпрос и на господин Събев. Събев. Тъй като той имаше едни амбиции във влаковете да се качваме с чаша шампанско, вино и така нататък, аз го питах какво мисли относно това, че трябва да се разшири това културно-историческо пътуване, както теснолинейката Септември – Добринище, както и самият Ориент експрес ненапразно минава през България. България разполага с една уникална природа. За За съжаление, Вие сте само служебен министър. Едва ли може да направите толкова дългосрочна политика относно тези пътувания, но ако сложите едно начало и започнете активна работа в тази посока, колкото и малко да е времето – може и да не е толкова малко всъщност, може и доста още време да останете на този пост – може да оставите едно наследство, което следващият министър, ако го продължи, да се сдобием с едни красиви стари вагони, които да са в експлоатация, където хората могат да видят едно друго лице на БДЖ, а не това, което са свикнали да гледат. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Димитров. Желаете ли дуплика? Заповядайте, господин Министър. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Димитров, аз наистина вярвам, че атракционните пътувания може да да бъдат една дейност, от която БДЖ, първо, да създава съвсем друг имидж и да печели. И понеже в предишния служебен кабинет също съм бил министър, винаги съм се стараел да придвижа тази дейност напред, ние дори сме правили разчети, че тази дейност може да е печеливша за БДЖ, а стартираме едни процеси, които в един момент се прекъсват, но тук трябва да има постоянна и целенасочена политика по отношение на тези атракционни пътувания

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, господа министри! Между 10 и 14 октомври на летище София се провежда проверка от Европейската комисия, така наречената „таен клиент“, която, за съжаление, се установява, че компоненти за съставяне на бомба могат да бъдат прекарани през българското летище. Не само това, по неофициална информация проблемът е при проверката на ръчен багаж и ниското ниво на обучение на хората, които проверяват ръчния багаж. Преди около месец на блицконтрол в Комисията по транспорта поискахме малко повече информация какво се случва с тази проверка и не само това, а по-конкретно какво прави Главна дирекция ГВА, която всъщност се явява обучаващ, сертифициращ и контролиращ орган на това, което се случва на летището. За тези, които не разбират, всъщност би трябвало ГВА да обучава хората, които са на летището и се грижат за сигурността, да ги сертифицира, да им издава сертификат, че могат да извършват тази дейност, след това да контролира дали всъщност се извършва тази дейност. Имайки предвид, за мен лично е доста притеснително като цяло това, което се случва от проверката и също така разбирам, че в момента, особено последните две седмици, надявам се, че не е свързано с моя въпрос, който беше зададен преди две седмици, се провеждат доста проверки на самото летище и доста активно се случват някакви неща, защото не би трябвало да е базирано на моя въпрос, а по принцип на дейността на ГВА, искам да Ви задам следното нещо. Какви стъпки

за Ваша информация днешният парламентарен контрол ще продължи три часа – започна в 16,30 ч. и ще приключи в 19,30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 В качеството си на министър съм убеден, че е повече от важно да се спазват високи стандарти на транспортните услуги, които да осигуряват свободно и сигурно придвижване на хората. Конкретно за летище София установените през месец октомври пропуски в сигурността провокираха последващи действия към концесионера с цел отстраняване и незабавно предприемане на необходимите мерки. Аз няколко пъти оповестих, аз имах и среща с изпълнителния директор на летище Мюнхен, знаете, че летище Мюнхен е посочен като оператор на летище София, там тези въпроси бяха повдигнати, поисках от тях и бърза реакция, те също оказаха съдействие. След изясняване на резултатите от проведената проверка, Генерална дирекция ГВА организира среща с директора „Сигурност“ на летищния оператор, на която среща е изискана актуализация на Плана за проверка, нивото на съответствие при изпълнение на мерките за сигурност и предприемане на съответни коригиращи действия. Планът е актуализиран по отношение на мониторинга и проверката на изпълнение и недопускане на повторение на установените несъответствия. Насочени са и усилия към допълнително практическо и компютърно обучение на служителите и актуализиране на вътрешните процедури. Обучението обхваща всички служители, извършващи проверки за сигурност на пътниците и ръчен багаж, както и служителите, които извършват проверки на вещи, на лица, които са на територията на летището, но не пътуват. Както знаете, на Генерална дирекция ГВА е възложено извършването на непрекъснат надзор на мерките, като стриктно се следи за тяхното изпълнение. В тази връзка са предприети допълнителни дейности, като до месец февруари 2023 г. е в сила актуализиран План за надзор и контрол към летищния оператор. Увеличен е броят на правените открити и скрити тестове с цел да се установи как се изпълняват дейностите по осигуряване на надеждност на пътуващите, провеждат се и тестове на персонала по сигурността. На месечна база Генерална дирекция ГВА информира Европейската комисия относно правените проверки. Важно е да отбележа, че при последната проверка от страна на Европейската комисия е констатирано, че тези несъответствия са преодолени. В заключение, анализите показват, че сигурността на летище София към момента е на необходимото ниво. Въпреки това, както казах и пред Вас на Комисията по транспорт, това ме провокира да назнача и проверка на Инспектората спрямо ГД ГВА, очаквам резултати, може би ще бъде в началото на следващата година, и ще Ви информирам за тях, защото аз също смятам, че все пак има и пропуски в ГД ГВА, които наистина трябва да осъществяват контролни функции, а не да се стига до такива ситуации и тогава да се предприемат тези мерки.

След като бъде готов докладът на Инспектора, ще видим какви са препоръките и ще предприемем необходимите действия. Благодаря Ви. Благодаря, господин Вицепремиер. Моят въпрос беше конкретно за пропуски и нередности. За съжаление, Вие казахте, назначили сте проверка, надявам се, като излезе самата проверка да уведомите, да кажем, Комисията по транспорта. Предполагам, че и другите колеги се интересуват, не само аз, какво е открила тази защото това ми е въпросът: пропуски и нередности в дейността на Главна дирекция ГВА. Да, аз знам, че преди две седмици пак са минали от Европейската комисия, казали са, че са доволни, но се надявам, че сме готови и за следващата проверка „таен клиент“, която предстои, да не се окаже, че пак имаме някакъв проблем, защото всъщност Вие няколко пъти наблягате върху дейността на ГД ГВА като контролиращ орган, която е много важна, но те са също обучаващ и сертифициращ орган. Единият от проблемите на първата проверка е, че хората, които са проверявали, не са били добре обучени. След като не си добре обучен – кой те е сертифицирал? Добре, може би си имал лош обучител, тогава не би трябвало да бъдеш сертифициран, че можеш да изпълняваш тази длъжност. С една дума, ролята на държавата не трябва да се избягва, тази дирекция е ултра важна. Не знам, между другото, какво се случва там с достъпа до информация на шефа на ГД ГВА, не знам дали е изчистен проблемът с този достъп – върнат ли му е, не му ли е върнат, защото за такъв човек на такава позиция, ако няма достъп до класифицирана информация, за мен е доста странно, защото говорим вече за четвърти месец и повече, че няма такъв достъп. Но освен контролиращия елемент, сертифициращият и обучаващият елемент също са много важни, защото, когато някой трябва да обучи хората по какъв начин – аз знам, че има испанци и германци, които преди месец обучаваха на място хора, което е добре, с европейските партньори си помагаме по някакъв начин, от европейските летища, но ролята на държавата, поне за мен лично, е ключова да има този контролиращ ефект. Защото няма какво да се лъжем, решението за Шенгенското пространство също минава – това е единият от компонентите по въздух, е компонент, който се взима на европейско ниво, по какъв начин ние сме подготвени подготвени и защитени, за да можем да защитаваме не само нашите граници, но и европейските такива. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

господин Председател. Уважаеми господин Ананиев, все пак да не подценяваме ролята на концесионера, чието основно изискване е да изпълнява тези критерии за сигурност. Аз не отричам, че и ГД ГВА като контролен орган има пропуски и пак Ви казвам, няма да има компромис нито към концесионера на летище София, нито към ГД ГВА, ако не си е изпълнила своите задължения. Аз съм на Вашето мнение, че всичко това, което се случва означава, че има и пропуски в обучение, и в контролния орган, затова ще бъдат взети необходимите действия. Както виждате, ние бързо реагирахме, говорихме и с Мюнхен, и с концесионера, за да може наистина да подобрим дейността като цяло и да преодолеем тези пропуски, което не трябва да ни успокоява. Явно системата има нужда от още доста сериозни настройки, за да работи спрямо стандартите като цяло. Благодаря Ви, господин Вицепремиер. С това въпросите към Вас приключиха. Преминаваме към четири въпроса към Сашо Пенов – министър на образованието и науката. Първи въпрос от народния представител Петър Петров относно съдбата на сградата на бившия Техникум по механотехника в град Монтана. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, ако позволите да започна шеговито. Едно време на семестриалните и държавните изпити Вие ми зададохте въпрос, сега нещата се обърнаха. Разбира се, в кръга на шегата. Чест и почитания! В центъра на град Монтана на ул. „Св. Климент Охридски“ № 2 се намира сградата на бившата Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“, позната на местната общественост като Техникум по механотехника, или ТМТ-то,

и, за съжаление, през последните близо десет години оттогава, след като това училище е закрито, сградата му тъне в разруха и въпреки че е разположена в идеалния център на Монтана, тя реално не се стопанисва или използва по никакъв начин, в което се убедих сам преди около месец, когато зададох въпроса. Видимо мазилката на фасадата на сградата се изронва почти навсякъде, а покривът е започнал да се руши. През март месец 2022 г. имаше подадени до Общината сигнали от граждани на Монтана за падащи ламарини от покрива, които заплашват здравето на минаващите по улицата хора. Дворът и спортната площадка на училището са също в окаяно състояние и не се поддържат. Асфалтът на площадката е пълен с дупки и цепнатини, от които вече е израснала трева и бурени. Дворът е изпълнен с дивоизраснали храсти, дървета, бурени и трева с дължина близо половин метър на места, пълен е с боклуци. Предполага се, че не е почистван, откакто училището е затворило врати през 2013 г. Не трябва да се пренебрегва и това, че сградата на училището е била жертва и на множество кражби. През последните години зачестяват случаите на заловени от полицията крадци в района на училището. Фрапантно обстоятелство е, че тази сграда на вече бившия механотехникум е била ремонтирана за доста сериозна сума само една година преди училището да бъде закрито, като причината е била подготвяна процедура сградата да приеме филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, но тъй като процедурата по акредитация тогава не е била проведена, това не се е случило. Уважаеми господин Министър, като народен представител от Монтана и човек, роден в този град, сигурен съм, че точно Вие ще ме разберете, че важни за регион Монтана са редица технически специалности и професии, придобивани в системата на средното образование. Най-лесно е училищата да бъдат закривани заради намаляващия брой деца, но този процес следва да бъде препятстван – дали отново да заработи училище, дали евентуално чрез откриване на филиал или факултет на някой университет, това ще разберем от Вас, но считам, че ако това бъде сторено, местната икономиката би била подпомогната, това би препятствало емиграцията на младите хора и би стимулирало приходи в местната икономика, а също и развитието на транспортните връзки. Но, за съжаление, към момента няма никакви данни за съдбата на тази сграда, затова Ви питам: каква е нейната съдба и ще бъдат ли предприети някакви мерки за нейното използване отново

Благодаря отговор на Ваш въпрос относно каква ще е съдбата на сградата на преобразуваната Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин“ – град Монтана, и ще бъдат ли предприети някакви мерки за нейното използване отново по някакъв начин, Ви информирам следното. Преди 10 години със заповед от месец декември 2012 г. на тогавашния министър на образованието и науката Професионалната техническа гимназия „Юрий Гагарин“ и Професионалната гимназия по електротехника „Христо Ботев“ в град Монтана са преобразувани в настоящата Професионална гимназия по техника и електроника „Христо Ботев“. Към момента на преобразуването в Професионалната техническа гимназия са се обучавали 69 ученици само по една специалност – „Автотранспортна техника“. От преобразуването на двете училища до настоящия момент учебният процес на всички ученици се осъществява в сградата на Професионална гимназия по техника и електроника „Христо Ботев“, а сградата на Професионалната техническа гимназия „Юрий Гагарин“, находяща се на улица „Св. Климент Охридски“ № 2, е с отпаднала необходимост за системата на предучилищното и училищното образование, защото в нея не се води учебен процес и няма Въпреки това от директора на Професионална гимназия по техника и електроника „Христо Ботев“ са предприети необходимите мерки, подчертавам, за опазване на имота. Осигурена е денонощна охрана и всички опити за влизане в сградата са своевременно преустановени. Става дума само за дейност по охрана. С оглед съхраняването на имота на Професионалната гимназия „Юрий Гагарин“ и ползване на имуществото ѝ по предназначение, ръководството на Професионалната гимназия по техника и електроника „Христо Ботев“ е сезирало областната администрация на област Монтана, както и Община Монтана за отпаднала необходимост от имота. Провеждани са многократни огледи от техни представители, но към настоящия момент никое ведомство не е заявило необходимостта от сградата на преобразуваната гимназия. Лично посетих град Монтана и водих разговори с началника на регионалното управление на образованието и областния управител относно бъдещето на сградата, защото е вярно това, което казахте, от гледна точка нейното състояние. Благодаря Ви за Вашата загриженост за състоянието на преобразуваната професионална техническа гимназия. Надявам се поставянето на този въпрос да даде възможност за намиране на решение относно предоставянето на имота – било то на ведомство, било то на институция, а най-добре на друга образователна структура, с оглед пълноценното ползване и развитието на наличната материална база.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, благодаря за отговора. Разбираме, че е отпаднала необходимостта, разбирам, че са извършени само дейности по охрана, и съм сигурен, че Вие сам сте се убедил, че имотът не е поддържан доста дълго време. На мен и на местната общественост би ни се искало да чуем все пак, ако е възможно, нещо по-конкретно като планове. Това е и нашият общ апел, ако мога да се възползвам от този израз, да бъде предприето нещо с тази сграда. Сега, дали ще е евентуално като училище, дали ще е като филиал на университет, дали ще е даване на друго ведомство или министерството, което да я използва, просто да бъде използвана в полза на местната общественост, да не бъде прехвърлена собствеността ѝ към частни цели, защото сигурно сте видял, че срещу нея вече има един хипермаркет. Ако тази сграда бъде оставена в това състояние и държавните институции не я стопанисват по абсолютно никакъв начин, то ѝ предстои саморазрушаване, най-вероятно теренът ще бъде продаден и ще последва съдбата на други търговски и частни обекти, а все си мисля, че би могло да се намери някакъв вариант – дали в близко, дали в по-далечно бъдеще. Оценявам усилията, че сте говорил с Валери Димитров – областния управител, и все пак във Вашите ръце, в ръцете на Вашите колеги от другите министерства, смятам, че лежи решението на въпроса с повторното използване на тази все още здрава сграда, за което се надяваме и разчитаме на Вас да бъдат

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, Министерството на образованието и науката поддържа информационна база „Заместващи учители“, в която педагогически специалисти, други специалисти, а дори и студенти могат да се включат в системата на предучилищното и училищно образование, в случай на отсъстващи учители през учебната година.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

През 2020 г. Министерството на образованието и науката, отчитайки рисковете, пред които беше изправено учителското съсловие във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, създаде форма за регистрация на специалисти и студенти

В информационната база могат да се регистрират специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и учител по съответен учебен предмет, и студенти, обучаващи се за придобиване на педагогическа квалификация. За периода 2020 – 2022 г. регистрираните кадри в информационната база са, както следва: през 2020 г. от общо регистрирани 2736 лица с професионална квалификация „учител“ са 1382 лица; през 2021 г. от общо регистрирани 2216 лица с професионална квалификация „учител“ са 1382 лица; през 2022 г. от общо регистрирани 1981 лица с професионална квалификация „учител“ са 1695. През 2022 г. регистрираните специалисти с възможност за заместване по съответните учебни предмети, сравнени с обявените от училищата преди стартирането на учебната 2022 – 2023 г. свободни работни места, показват следното съотношение: регистрирани специалисти по математика са 20 лица, при обявени 88 свободни работни места; регистрирани учители по „Информатика и информационни технологии“ са 9 лица, при обявени 33 свободни работни места; регистрираните специалисти по физика и астрономия са 13 специалисти, при обявени свободни работни места – 23. Тези данни показват недостига на учители по математика, информатика и информационни технологии, физика и астрономия, като това са и най-търсените учители за системата на училищното образование. Благодаря Ви много за отговора. Очаквах, че именно математика, информатика и физика ще са предметите, които ще изпитват най-голям недостиг в системата. Това беше и причината да задам този въпрос. Моята молба в репликата, която правя, е да се помисли в системата за „Заместващи учители“ как може да се разшири обхватът именно в тези специалност, с цел да се намерят кадри, които да ги попълват. Другото нещо, което пак ще отправя като молба, е може би тази система „Заместващи учители“ да се популяризира малко повече. Благодаря Ви. Благодаря. Дуплика ще желаете ли? в град Бургас, които са довели до сътресение на учебната дейност на институцията. Господин Михалев тук ли е, за да си зададе въпроса? Следващият въпрос е от народния представител Цвета Валентинова Рангелова относно отопление през зимния сезон на учебната 2022 – 2023 г. в училища и университети в страната. Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, навлязохме в зимен сезон, а бюджетите на училищата са същите, както преди лавинообразния скок на цените на енергоносителите, което е потенциална предпоставка за криза в отоплението им. Заради енергийната криза, в която се намираме, има и сериозни притеснения у директорите на училища, детски градини и ректори на университети за това дали ще успеят да покриват сметките през зимния сезон, както и дали това няма да наложи обучаващите се в съответните учебни заведения да преминат в онлайн форма на обучение. Ето защо питането ми касае учебните заведения в област Благоевград. Имате ли информация – осигурен ли е достатъчен ресурс от суровини за отоплението на учебните заведения, училища и университети, респективно ако ресурс не е осигурен или е осигурен в недостатъчен размер, крие ли рискове това от преминаване в неприсъствена форма на обучение?

през зимния сезон на учебната 2022 – 2023 г. в област Благоевград, Ви информирам следното. Преди началото на учебната 2022 – 2023 г. Министерството на образованието и науката проучи готовността на институциите за отоплителния сезон, както и прогнозната стойност на отоплението до края на отоплителния сезон съобразно цените на горивата към началото на месец септември. След обобщаване на оперативната информация се установи, че 98,5% от институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Благоевград са декларирали готовността си за осигуряване на отопление за отоплителния сезон, останалите са посочили като причина за неподготвеността си и продължаващите ремонти на отоплителните системи несигурност за доставки или снабдяване с определен вид гориво, например дърва. В резултат на съвместната работа на ръководствата на образователните институции, регионалните управления на образованието, Министерството на образованието и науката и общините към началото на отоплителния сезон тези затруднения в голяма степен бяха разрешени. Една част от институциите в системата на предучилищното и училищното образование са преминали на друг източник на отопление, например на климатици, на конвекторни печки, екогорива и така нататък, отделно са приключени и ремонтите на отоплителната система, най-вече на котлите. По отношение на бюджетните възможности на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за заплащане на разходите за отопление Ви информирам, че със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. издръжката на институциите, включени в стандартите за делегираните от държавата дейности, беше увеличена с 10%, като по този начин се предоставиха допълнително 40 млн. лв. на образователните институции в страната. Освен това, считано от 1 април 2022 г., издръжката на общинските детски градини е поета от държавния бюджет, като по бюджета на всички общини в страната са предоставени допълнително 110 млн. лв. за тази цел. С актуализацията на бюджета за 2022 г. от 1 юли 2022 г. за предучилищното и училищното образование бяха предоставени допълнително 150 млн. лв., в това число и 31 300 млн. лв. за увеличаване на издръжката на институциите с 10% и 22 400 млн. лв. за издръжката на детските градини. С посочените по-горе средства държавата е предприела действия за увеличаване на финансовите възможности на държавните и общинските институции за осигуряването на присъствен учебен процес. Към настоящия момент от институциите в предучилищното и училищното образование в област Благоевград не е постъпвала информация за преустановяване на присъственото обучение поради проблеми с отоплението. Сградите на Югозападния университет „Неофит Рилски“, находящи се на територията на община Благоевград, се отопляват с природен газ, с изключение на Учебен център „Бачиново“, който се отоплява с дизелово гориво. Висшето училище не е уведомявало Министерството на образованието и науката за намерение да преустанови присъствената форма на обучение. Твърди се, че има осигурен ресурс от суровини за отоплителния сезон. Бих искал да подчертая, че институциите в системата на предучилищното и училищното образование и университети са небитови крайни клиенти и могат да се възползват от програмата за компенсиране на разходите за небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и електроразпределителната мрежа за закупуване на количества електрическа енергия, изразходвана за технологични разходи за периода 1 октомври 2022 г. до 31 декември 2022 г., приета с Решение № 710 на Министерския съвет. За целта с писма са уведомени регионалните управления на образованието и съответните ректори. Усилията на Министерство на образованието и науката през настоящия отоплителен сезон са насочени към осигуряване на всички условия за протичането на нормален присъствен учебен процес. Благодаря, господин Министър. Реплика? Не искате. С това изчерпахме въпросите към господин Сашо Пенов –служебен министър на образованието и науката. Благодарим, господин Министър, за участието. Преминаваме към следващите въпроси

Започваме с питане от народния представител Корнелия Нинова относно политиката на Министерството на икономиката и индустрията по износ, внос и трансфер на оръжие и изделия и технологии с двойна употреба. Заповядайте, госпожо Нинова.

Господин Министър, уважаеми колеги! Както знаете, около износа на оръжие за Украйна в редовния кабинет се развихри една изключителна кампания, да не кажа истерия с доста манипулативни внушения. Аз и до днес твърдя, че оръжие за Украйна не се изнася. Питането ми към сегашния министър на икономиката и индустрията е каква е политиката на служебното правителство по този въпрос? И по конкретно – колко са проведените заседания на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение от началото на служебния кабинет досега? За същия период колко са на брой сделките, подписани от Комисията, на каква стойност са и за кои държави е трансферът? Каква е общата политика на служебното правителство, изпълнявана и от Министерство на икономиката и индустрията, по износа, вноса и трансфера на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба?

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нитова, с оглед прилежност и предоставяне на изчерпателна информация по постъпилото питане, ще отговоря поотделно на всеки от поставените от Вас въпроси. По първия въпрос, а именно колко са проведените заседания на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение от началото на служебното правителство Ви информирам следното: Междуведомствената комисия към министъра на икономиката и индустрията е провела четири редовни заседания за три месеца за периода от 2 август до 1 ноември,

бе поет ангажимент пред представителите на бранша на отбранителната индустрия да не се допусне ново подобно забавяне. Мога да отчета пред Вас, че този ангажимент е изпълнен, и провеждаме заседания на всеки 20 дни, независимо от броя постъпили преписки в Комисията. Нека имаме предвид, че освен чисти икономически измерения тази индустрия е и със силно социално въздействие, тъй като над 70 хиляди работници и служители са заети в сектора и поставянето на заявителите в тази ситуация представлява и риск за репутацията на страната ни като предвидим и лоялен търговски партньор в международната търговия на специална продукция. По втория Ви въпрос, а именно за същия период колко са на брой сделките, подписани от министъра на икономиката и индустрията, на каква стойност и за кои държави е трансферът Ви информирам следното: след встъпването ми в длъжност бе проведено заседание, като само от заседанието на 12 август бе разрешен износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, на стойност 852 млн. 852 млн. 383 хил. 863 евро по заявления, подадени последния месец от мандата на предходния министър. Общият брой на разгледаните заявления на това заседание е 255. Имайки предвид тази информация, мога да Ви информирам, че за периода от годината на редовното правителство, а именно 1 януари до 2 август, стойността на подадените и впоследствие издадени разрешения за износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, е 2 млрд. 312 млн. 610 хил. 827 евро, а за периода от 2 август до 24 октомври стойността на подадените и вследствие издадени разрешения за износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, е 1 млрд. 395 млн. 862 хил. евро. Издадените разрешения за износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, са за 50 държави. Ще прочета произволно няколко от тях и мога да Ви дам пълния списък. Сред тях са: Австрия, Германия, Алжир, Нигерия, Уганда, Индонезия, Код Д`ивоар, САЩ, Ирак, ОЕ, Индия и други. Момент, проверявам – има Полша, да. Продължавам нататък – Франция, Хърватска, Полша, Великобритания, Азербайджан, с цел краткост просто ги прочитам. По отношение на третия Ви въпрос: каква е политиката на служебното правителство, изпълнявана от министъра на икономиката и индустрията по износа, вноса и трансфера на оръжие, изделия и технологии с двойно употреба, мога да дам следната информация: политиката в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, която страната ни провежда, е отговорна и последователна в съответствие с поетите ангажименти по линия на многостранните режими и договорености в областта на експортния контрол, отчитайки променящата се по отношение на сигурността и технологиите икономическа среда и наложените международни санкции по линия на Съвета за сигурност на ООН, Европейския съюз и Организацията за сигурност и сътрудничество на Европа. В изпълнение на чл. 70 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията представя годишни доклади след приключване на календарната година на Министерския съвет за одобрение и последващо внасяне за разглеждане от Народното събрание. Република България ежегодно предоставя на Съвета на Европейския съюз данни за осъществявания през предходната година износ на продукти, свързани с отбраната по чл. 8, ал. 2 от Общата позиция на Съвета. Секретариатът на Съвета на Европейския съюз изготвя ежегоден консолидиран доклад въз основа на представените от държавите членки национални данни, който се публикува на страницата на Европейския парламент и се публикува в официалния вестник на Европейския съюз. Благодаря Ви. Благодаря. Госпожо Нинова, заповядайте, ако имате уточняващи въпроси. Господин Министър, не очаквах поне тук в парламента да хитрувате на дребно. Първо, колко заседания е имала Комисията. Четири до 1 ноември?! Сега сме 20 декември, къде Ви се губи един месец? Първо това. Второ – обемът като сума на износа. Отчитате от 2 август до 24 октомври. Сега сме 20 декември. Два месеца не ги отчитате тук пред Народното събрание вероятно за да не покажете истинския обем на това, което е изнесено. Сравнявате с предишното правителство – редовното, и казвате, че то от януари до август – за седем месеца е разрешило износ за 2 милиарда, а Вие от 2 август до 24 октомври, тоест за два месеца – половината – 1 милиард и нещо на тези, изнесени за седем месеца? месеца? Първо, това го оценявам като хитруване на дребно и криене на информация. Сега обаче по-същественото. Уважаеми колеги и уважаеми български граждани, по време на редовния кабинет беше създадена изкуствена, манипулативна, лъжлива истерия, че българското правителство, в частност Министерството на икономиката и индустрията, в частност Корнелия Нинова издава разрешения за износ на оръжие за Украйна, като например: „Корнелия Нинова разрешава износ за Украйна – казва президентът. – Да обясни на левите хора, които обичат мира, какво прави?“ Втори цитат: „Нинова е одобрила 4200 т оръжие за Украйна...“ и да не продължавам. Сегашният министър на отбраната, който е тайно в Украйна, за да договаря износ на оръжие Димитър Стоянов се казва, по онова време публикуваше фалшиви изрезки от документи, за да внушава, че изнасяме оръжие за Украйна. Уважаеми български граждани, това беше основна опорна точка за бой по редовния кабинет да Ви излъжат, да Ви манипулират в частност по Министерството на икономиката, в още по-голяма частност към мен, като министър на икономиката, екипът ми и партията, която представлявам. Дотук това. Сега обаче имам конкретни въпроси към сегашния министър. Първо, господин Министър, моля да отговорите на българските граждани кой разрешава износа на оръжия по света? Може ли Корнелия Нинова, Стоянов, Петканов или Драганов, който е министър на икономиката, да разрежи износ на оръжия за някъде? Моля да обясните на българските граждани кои са органите, които разрешават този износ? Първо това. Кой подписва тези разрешителни? Второ, от това, което изчетохте като дестинации и държави, разбирам, че служебният кабинет продължава да изнася оръжия точно за същите държави и по същите договори, по които редовното правителство. Питам Ви: Вие изнасяте ли оръжия за Украйна въпреки забраната на Народното събрание, защото разрешението още не е влязло в сила? След като продължавате износа за същите дестинации, за Полша по същите договори, само че в други обеми, може би, и по-големи? Следващ въпрос,

намерихте ли и един договор и един сертификат за крайна употреба, каквото и да е за Украйна? Следващ въпрос: обяснете може ли българската държава да носи отговорност, ако друга държава, например Полша, предостави на България сертификат за крайна употреба от правителството на Полша, че си купува нещо? Може ли Вие или който е там министър да контролира след това държавата Полша какво прави с това оръжие, след като ни е дала сертификат за крайна употреба от правителството на Полша? Следващ въпрос: открихте ли посредници, защото толкова глупости се изговориха, че изнасяме за Украйна чрез посредници? Открихте ли нещо да има

Преди да се спра на отговора на останалите Ви въпроси, само искам да подчертая, че нито министър Димитър Стоянов, както и никой от цялото правителство не договаря износ на оръжие за Украйна. Важно е да се прави разлика между решението на парламента за помощ за Украйна и износ на оръжие за Украйна. Това са две съвсем различни неща. Знаете го много добре, тъй като сте била начело на комисия. По отношение на хитруването на дребно, също така, без да искам да влизам в детайли, но аз смятам доста добре. Просто въпросът Ви е зададен на 1 ноември и тогава тази информация е била налична.

Отново за периода 1 януари до 2 август, по време на редовното правителство издадените разрешения за трансфер на продукти, свързани с отбраната, са за над 1 млрд. – 1 млрд. 42 млн. евро, с леко закръгление.

като тук така ще си позволя да Ви цитирам, че износът е продължил именно по договори, сключени по време на редовното правителство.

по време на служебното – до края на октомври, отново са 127 млн. евро. И само така, в заключение, към тези въпроси ще повторя следното. В сектора са заети 70 хиляди човека. Това е сектор, който предпочита тишината. Това са български предприятия. Считам, че е държавническо поведение да осигурим спокойствие и предвидимост на този сектор, тъй като още повече това е един от най-регулираните отрасли на българската икономика, а нашите предприятия са доказали, че работят на световно ниво. Именно затова си позволих да подчертая, че провеждаме заседание на комисията на всеки 20 дни, защото не трябва да забравяме, че тя издава разрешение не само за износ, а и за внос на много материали и детайли, които ние ползваме, и блокирането, което стана в края на Вашия мандат на този внос, означава и блокиране на цялата индустрия. Затова и всички от нея, както и аз, се надяваме подобно спиране на нейната работа да не се случва повече по каквито и да е причини. Мога само да Ви информирам, че аз като министър на икономиката и индустрията във всеки момент съм изпълнявал стриктно решенията на Народното събрание и ще продължа да го правя, докато съм на този пост. В този смисъл, ако Вие като народен представител инициирате забрани или разрешения, които получат гласовете на мнозинството в тази зала и залегнат в законодателната рамка, аз като представител на изпълнителната власт стриктно ще ги изпълнявам.

Господин Стоянов, кога се сетихте, че този бизнес иска тишина? Когато му станахте министър и продължихте договорите и износа? Защото в редовния кабинет не искаше тишина. Вие бяхте един от тези, които най-гръмогласно по всички телевизори обяснявахте как изнасяме оръжие за Украйна. Тогава този бизнес не искаше ли тишина? Второ, Второ, Димитър Стоянов не бил в Украйна да договаря оръжие днес. Разбрахме от украинските медии, че е там – първи проблем. И, второ, в днешните медии пише, че сред обсъдените теми са военна и военно-техническа помощ, която България предоставя и националният ни принос в тренировъчната мисия и така нататък. Тоест, и това е лъжа, което произнесохте. Не отговорихте на съществените въпроси. Ще отговоря аз. Уважаеми български граждани, министър на икономиката, който и да е той, не може да разреши износ на оръжие – нито за Украйна, нито за Полша. Това правят

И едва след като всички тези институции и служби си сложат подписа и уверят, че нито един патрон не тръгва за Украйна, последен се подписва министърът на икономиката. На следващия ми въпрос: продължава ли служебното правителство същите договори? Това поне си призна – продължава, но не отговори. Изнасяте ли оръжие за Украйна, господин Министър? След като продължавате същите договори за същите дестинации!

Трето, на третия ми въпрос: намерихте ли и едно листо, една запетайка, един документ, един сертификат за краен потребител, нещо, което да започва с буквата „у“ поне – да е Украйна? Е, не отговори, защото не е намерил. Твърдението, че не е правил ревизия, не е вярно! Обърнаха всичко с хастара навън! На НАП са възложили да търсят сделки, следи и така нататък. Нищо не откриха! Какво стана с проверката на ДАНС в „Кинтекс“? Вкарахте и ДАНС в „Кинтекс“, за да внушите на хората какви сме крадци, измамници, че имаме офшорни компании и сме превеждали пари в Дубай. Какво стана с тази проверка? Показа, че няма една дума вярна от това. Защо не изнесете резултатите от тази проверка на ДАНС? Не обяснихте на българския народ може ли българската държава да контролира, след като продаде на някаква друга държава оръжие и тази държава ѝ гарантира с документ от правителството, че е за тях, може ли след това да ѝ се търси сметка дали от Румъния или от Полша е изнесено нанякъде? И на този въпрос не отговорихте, защото не Ви е удобно да кажете, че не можете да търсите сметка. Никой не може, не само Вие като министър! И също не чух открихте ли посредници? Нито един! Затова няма и отговор. Но очаквах, господин Министър, по-директни и откровени отговори – не ги дадохте, защото не са Ви удобни. Защото, уважаеми български граждани, това беше инсинуация от начало до край, започната от президентската институция, изпълнена от хората, на които беше поръчана, за да злепостави редовния кабинет, в частност мен като министър. Уважаеми колеги, този човек – сега министър на икономиката и индустрията, аз съм го уволнявала за съмнения за корупция и срещу него е подаден сигнал в прокуратурата. Президентът го назначи ей така, демонстративно. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА Той хвърли всички усилия – лични, на Министерство, на служби, на НАП, на всичко, за да изрови нещо. Е, от 1 август до 20 декември не изрови нищо, защото няма нищо! месеца твърдя едно и също и ще го твърдя докрай! По времето на правителството на Петков, докато аз бях министър на икономиката и индустрията, един патрон не е излязъл за Украйна. (Оживление в ГЕРБ-СДС.) А на тези, които сега тук, в парламента, решихте да разрешите износ на оръжие за Украйна, ще Ви тежи на съвестта. Ние ще продължим да се борим против това, защото искаме мирно решение на конфликта. Затова искаме и вето от президента и затова ще положим всички усилия да сигнализираме

Нинова. Въпрос от народния представител Смиляна Кръстева относно закриването на отдел „Обществени поръчки“ в „Държавната консолидационна компания“ ЕАД. Заповядайте

приема промяна в структурата и щатното разписание на дружеството, с която се закрива отдел „Обществени поръчки“. В длъжностната характеристика на нито един от служителите не фигурира задължението за осъществяване на функциите по организирането и провеждането на обществени поръчки. От месец септември тази година такива не се провеждат. При това положение как предвиждате да се осъществяват обществени поръчки от „Държавната консолидационна компания“ ЕАД в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и предписанията на контролните органи по този повод? Благодаря. Заповядайте за отговор, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Нитова! Във връзка с поставения от Вас въпрос Ви информирам за следното. Да, с решение от 16 септември 2022 г. Съветът на директорите на компания“ в рамките на предоставената му оперативна самостоятелност за решаване на организационни въпроси е одобрил промени в съществуващото длъжностно щатно разписание на дружеството, като са обособени два отдела – „Инвестиции“ и „Корпоративно управление“. В тях работят петима правоспособни юристи с над 20 години трудов стаж, като всеки един от тях има експертен капацитет за организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки при спазване на основните принципи на Закона за обществените поръчки.

с един-единствен служител обаче – неговият началник. Обръщам внимание, че този служител не е притежавал юридическо образование. Най-вероятно и поради тази причина за тази дейност е бил сключен договор за външното… Всички тези моменти вече са изчистени с новата организация на работа в споменатите отдели.

За Ваше сведение пояснявам, че няма задължение служителите от този отдел да притежават единствено правно образование и също като принципал на посоченото дружество, знаете ли, че при реализирана обществена поръчка остава само да се сключи договор. Това е договор за охрана такъв не е сключен, и продължават да се сключват анекси със старата фирма. Тоест, реално е отхвърлена процедурата по обществена поръчка и реално не се изпълняват предписанията на контролните органи. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря. Желаете ли дуплика? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нитова, наистина мисля, че не трябва да се притеснявате за капацитета на ДКК за възлагане на обществени поръчки. В допълнение само ще Ви припомня, че на 15 юни 2022 г. Вие, госпожо Нитова, като изпълнителен директор на „Държавната сте подписали от името на дружеството граждански договор за правно обслужване с правоспособен адвокат, съгласно който изпълнителят предоставя юридическа правна помощ на ДКК, изразяваща се подготовка на три броя процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществени поръчки в ДКК; приемане на заявления за участия и оферти чрез Централизирана електронна платформа на Агенцията за обществени поръчки; участие в комисии при разглеждането, оценката и класирането на офертите; работа със системата Цайс ЕОП; изготвяне на проект на договор и съдействие при сключване в срокове и при условията на ЗОП. Договорът е в сила и съгласно неговите клаузи ДКК възлага определени дейности за всеки отделен случай. Със закриване на отдела единственото, което по същество се е случило, че вече един служител, който е бил субективно избран от предходния изпълнителен директор, не получава заплата като началник на отдел. Това е единствената разлика. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря.

Ще задам и следващия въпрос.

съгласно Закона за обществени поръчки и приложение № 2 към него не се изисква провеждане на обществена поръчка? Да, поради скорошното организиране на отдел „Обществени поръчки“ и непопълване на възможност за един месец да се попълни цялостният капацитет на този отдел, е нает адвокат в границите на адвокатските възнаграждения, който да оказва правна помощ за организация и реализиране на обществена поръчка, каквато е проведена, така че нищо нередно не се е случило.

Благодаря, госпожо Председател. Господин Министър, „Кинтекс“ ЕАД е завело търговско дело против бившия изпълнителен директор на дружеството с правно основание чл. 240, ал. 2 от Търговския закон, тоест членовете на Съвета на директорите отговарят за вредите, причинени виновно на дружеството. За това дружеството е платило сумата

Съдът е образувал делото, но същото е прекратено на 14 октомври тази година поради оттегляне на исковете от ищеца „Кинтекс“ ЕАД. Моето питане е следното: какво е наложило оттегляне на вече образувано от съда търговско дело, и то на етап внасяне в съда след размяна на книжата за реализирана виновно причинена вреда на дружеството

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нитова, във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви информирам за следното. Като министър на икономиката и индустрията, считам, че търговските дружества следва да имат оперативна независимост, а в управлението им да е застъпено експертното начало. Това е основен приоритет, който последователно отстоявам от първия ми ден на поста и е в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните предприятия. С цел гарантиране на публичност обаче и за да Ви предоставя цялата налична информация,

Търговското дело, което цитирате, е срещу бившия изпълнителен директор на дружеството. Процесуално представителство е възложено на Адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов“ и е заплатен адвокатски хонорар в размер на 30 хил. лв. След задълбочена проверка на посочените в исковата молба основания, направените от ответника възражения в отговор на нея, както и с оглед на фактическата обстановка, Съветът на директорите на 7 октомври 2022 г. е взел единодушно решение за оттегляне на предявения иск със следните основни съображения. Първо, като се има предвид извършените процесуални действия от страните, несъмнено делото ще продължи дълго с оглед изтъкнатите от страните факти и направените доказателствени искания. Дори и съдът да уважи искането на „Кинтекс“ ЕАД делото да се гледа при затворени врати и преписката да бъде съхранявана в Секретно деловодство, въпреки че тук искам да подчертая, че за последното липсва правно основание, тъй като документацията не носи съответния гриф, представените от страните доказателства във връзка с техните твърдения ще бъдат обсъдени в съдебните актове. Последното не би било от интерес за „Кинтекс“ ЕАД, освен това най-вероятно е да се обсъждат и други договори с контрагенти с цел доказване на търговската практика на дружеството, което предполага последните да бъдат уведомени по силата на включената в тези договори клауза за конфиденциалност. Всичко това ще доведе до вреди за дружеството – финансови, репутационни за години напред. Второ, независимо от това в чия полза ще бъде постановено първоинстанционното решение, може да допуснем, че всяка от страните ще обжалва пред по-горестоящия съд, което води до допълнителни разходи. Отново подчертавам, че само платените дотук адвокатски хонорари са за 30 хил. лв. Ако предявеният иск бъде отхвърлен, в тежест на „Кинтекс“ ще бъдат възложени направените от ответника разходи. Трето, що се отнася до основателността на иска, то по отношение на основното твърдение в исковата молба, че услугите по договора не са били предоставени, искам да споделя още един факт. С оглед на техния характер и изпълнението на услугите, предмет на въпросния договор и приложението към него, се установява чрез докладни записки от служителите на „Кинтекс“ ЕАД, които обработват конкретните сделки. Тези писмени доказателства, както и редица други обстоятелства, до голяма степен опровергават твърдението, че услугите не са били предоставени от контрагента, страна по процесния договор. Тези документи и към момента са налични в „Кинтекс“ ЕАД. при справка в Търговския регистър и преглед на решенията на едноличния собственик на капитала за прекратяване на договора за управление на предходния изпълнителен директор се установява, че в решенията на едноличния собственик на капитала за прекратяване на договора му за управление не е посочено нарушение, което се изтъква в исковата молба. Липсва и решение за предявяване на иск за търсене на отговорност на член на Съвета на директорите. Тези претенции са възникнали на по-късен етап, а съдебната практика на ВКС е категорична в тази посока, че в такава хипотеза е трудно и граничещо с невъзможното доказване на исковата претенция. Пред мен е пълната справка на решенията на ВКС по тази тема, които мога отделно да Ви предоставя. Пето, допълнително юридическият анализ показва, че трудно може да се защити и претенцията в исковата молба, че цитираният договор е сключен без съгласие на Съвета на директорите. Тук също мога да Ви предоставя пълния анализ. В заключение, тъй като времето изтича, бих желал да припомня, че оттеглянето на иска по чл. 232 на ГПК не лишава ищеца от правото му отново да предяви иск на същото основание, със същия петитум и със същия или друг размер,

Господин Министър, от отговора Ви разбрах, че делото е оттеглено, за да не добие публичност, но става въпрос за един милион, и то се касае за сключване на крайно неизгоден договор и заплащане на тази сума, за чието плащане няма никакво основание. Отново повтарям, за предприемането на такова плащане би следвало да има решение на Съвета на директорите. Може би не знаете, но аз искам да Ви припомня една заповед от бившия изпълнител директор на ДКК ЕАД, която сочи, че плащания над определен размер от дружествата следва да бъдат утвърдени от изпълнителния директор. Въобще ако не говорим по същество на въпроса, не е спазена даже и процедурата. И отново казвам, избързано е да се оттегли исковата молба. Защо? Защото нямате доверие в правосъдната система, че ще произнесе един справедлив акт ли?

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нитова, ще се въздържа да отговарям на политически внушения. Искам само да обърна внимание на няколко факта, с които Вие най-вероятно сте запозната с оглед на професионалните позиции, които доскоро сте заемала. редица от дружествата в системата на Министерството на икономиката и индустрията и в частност „Държавната консолидационна компания“ по едно и също време са сключили сходни договори с едно и също адвокатско дружество. само по това дело са заплатени 30 хил. лв. адвокатски хонорари, които биха се увеличили в пъти при продължаване на процесуалните действия на втора инстанция. Същевременно възможността за защита на интересите на „Кинтекс“ ЕАД по този казус не се изчерпват само с повторно завеждане на искова молба. По сигнал на ДКК е образувана, както и Вие казахте, преписка в Софийска градска прокуратура, като нейният предмет е идентичен с този на делото за имуществени вреди. При образуваната преписка от Софийска градска прокуратура в случай на последващо наказателно производство, „Кинтекс“ ЕАД може да предяви граждански иск по чл. 84 от НПК до първото разпоредително заседание, като задължение на съда е да уведоми юридическото лице, пострадало от престъплението. В този случай „Кинтекс“ ЕАД ще може да се ползва от всички доказателства, събрани в досъдебното и съдебното наказателно производство, което значително би улеснило защитата на исковите претенции. Предявеният в наказателното производство граждански иск ще бъде разгледан независимо от изхода на наказателното производство, тоест независимо от това дали съдът ще реши, че няма престъпление. В този случай държавна такса от 4% се заплаща и само върху уважената част от иска това е чл. 2 от Тарифата за държавните такси. С оглед на гореизложеното и вече споделените от мен мотиви на Съвета на директорите, считам, че в тази ситуация са взети всички мерки за защита интересите на дружеството, без да се генерират допълнителни разходи за него. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Министър, във връзка с Указ 223 от 1 август 2022 г. за обнародване на Закона за допълнение на Закона за обществените поръчки и чл. 117а от същия закон, Министерският съвет с Постановление на Министерския съвет № 290 от 27 септември 2022 г. одобри Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, въведен е коефициент на тежест и формула, която се използва при изменение цената на договора в резултат на инфлацията. В опит за закачка, разбира се, с Вас във въпросите използвах несъществуващо Министерство на строителството, за което се извинявам, но това е така, защото си мисля, че основно направление в Министерството, което ръководите, е също и в Методиката, се упоменават само обществени поръчки, касаещи изпълнението на строителни обекти. Но освен за строителство Законът за обществените поръчки определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за доставки или услуги и към настоящия момент се изпълняват такива договори за доставка на материали и консумативи за различни видове дейности, които не са включени в методика. Въпросът ми, господин Министър, моля да уточните работи ли се друга методика, която да включва завишение на цените на материали и консумативи по доставки, обвързани със Закона за обществените поръчки, и как да процедират фирмите, работещи в това направление при изменение на цените на договорените през 2020-а и 2021 г. договори по Закона за обществени поръчки? Благодаря. Благодаря. Заповядайте за отговор, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Червенков, преди всичко искам да кажа, че сте абсолютно прав. Това е тема, която е с много голямо значение за българската икономика, именно затова и дефинирането на мерки за действия в завареното от служебното правителство положение бе от първостепенно значение за нас. Истината е, че проблемът е сложен и многопластов, като бих искал да Ви информирам за свършеното дотук и предстоящите действия от наша страна. С моя заповед от 6 октомври 2022 г. е създадена междуведомствена работна група със задача да разработи проект на методика за изменение на цената по договори за възлагане на обществени поръчки за доставки и услуги при инфлация.

и обхватът на бъдеща методика, касаеща изпълнение на договори за доставки на материали, консумативи за различни видове дейности, и евентуалният списък на стоки и услуги, които биха попаднали в обхвата ѝ. В процеса на работата на групата обаче възникнаха въпроси, които трябва да бъдат детайлно разгледани, обсъдени и решени, за да постигнем справедлив и общоприложим подход. Така например трудно биха могли да се категоризират и обхванат всички видове доставки и услуги, които се възлагат от различните възложители. Спецификата на подобна методика затруднява изготвянето ѝ по отношение обобщаване на всички потребности в категорията услуги и доставки, доколкото може да се извърши такова обобщаване. В тази връзка работната група изпрати писмо до оправомощения орган, а именно Агенцията по обществените поръчки, с искане за оказване на методическа помощ чрез издаване на общо методическо указание относно прилагане на чл. 117а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Методика за изменение на цената на договора за обществена поръчка, в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 27 септември 2022 г. Искането за методическо указание е по отношение на това дали могат възложителите да изменят договорите за възлагане на обществени поръчки за доставки и услуги при инфлация при условията на чл. 116, ал. 1, точки 1, 2 и 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки до приемането на Методика за изменение на цената по договора за възлагане на обществена поръчка за доставка и услуги при инфлация, по какъв ред и при какви условия. Към момента становището на АОП се очаква в Министерството на икономиката и индустрията. След неговото получаване ще продължим работа по изготвяне на методика,

Благодаря, господин Министър. Мисля, че бяхте изчерпателен. Надявам се, че фирмите чуха Вашия отговор и са обнадеждени, тъй като наистина в период на две години вече – от 2020-а, 2021 г., те търпят сериозни пропуски и щети по отношение на сключените договори по Закона за обществените поръчки. Благодаря Благодаря. Дуплика? Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Петър Петров относно оповестен интерес от германски инвестиционен фонд за изграждане на Соларен парк в язовир „Огоста“ край град Монтана. Заповядайте, господин Петров. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, съгласно изнесени публикации в медиите, наскоро сте провели среща за голяма еднократна инвестиция с ръководни представители на германския инвестиционен фонд Profine Energy GmbH който е съвместна компания на Profine Group и Wirth Group, заявили намерение за изграждане на соларен парк в язовир „Огоста“ край град Монтана. Съгласно медийни публикации на 14 ноември 2022 г. се е състояла среща на четирима български министри, имащи отношение към язовира, за подготовка на Меморандум за сътрудничество с този инвестиционен фонд, за което е бил информиран и президентът. Обществено известно е, че язовир „Огоста“ няколко пъти е бил обследван с решение на Министерския съвет за неговата потенциална опасност, за който във вашия ресор Експертният съвет към ДКК се произнесе с краен извод на 16 май 2022 г., че е необходимо собственикът на язовира да извърши нова експертиза за цялостното състояние разгледания приоритетен проблем от наличието на опасен воден подем под основата па язовирната стена заради неизследваната свързаност помежду си на каверните под стената, поради което са били спрени още по време на строителството инжекциите за тяхното, оказало се впоследствие, невъзможно запушване. Стана известно от становище на Министерството на околната среда и водите с писмо от 29 юли тази година, че според изследвания на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за показателя арсен състоянието на водното тяло и екологичният потенциал на язовир „Огоста“ се оценяват като по-ниско от добро, поради което язовир „Огоста“, след като е изгубил предназначението си за напояване и не е нужен на Министерството на земеделието, следва от констатациите за нарушаването на конструктивната и техническа сигурност, заедно с нормативните изисквания за опазване на околната среда съгласно фактите от компетентните органи за наличие на двете условия, съставящи чл. 32 от Наредба за условията, и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, приета от Министерския съвет на 28 февруари 2020 г., подготвеният меморандум да уведомите посочения германски инвестиционен фонд, че се налага извеждане от експлоатация или ликвидация на този язовир чрез проектиране. Още през месец май 2022 г. получих в рамките на тогавашния парламентарен контрол устен отговор от Иван Иванов, министър на земеделието, че то не може да предприеме никакви действия по ремонт на язовирната стена, заради възлагането па подобни дейности на ДКК. Стана ясно от отговора му тогава, че ДКК не е започнала към онзи момент необходимите ремонтни дейности след снабдяване с разрешение за строеж касателно необходимите ремонтно-строителни дейности, че прокуратурата е била предходно сезирана от Министерството на земеделието за това бездействие, но ефект от това няма. Уважаеми господин министър, продължаващото бездействие на държавните институции, които си прехвърлят една на друга топката с горещия картоф – ремонтът на язовирната стена, не води до нищо добро, а само подхранва обществените страхове и съмнения сред гражданите на град Монтана относно състоянието на язовира. Следва да им бъде даден конкретен отговор какво и кога ще се случи с този язовир. Затова като народен представител от град Монтана Ви задавам следния въпрос: имайки предвид горните факти, възнамерявате ли да включите в подготвяния меморандум за сътрудничество с германския инвестиционен фонд Profine Energy GmbH информацията дали се налага извеждане от експлоатация или ликвидация на този язовир чрез проектиране, при което след извършване на рекултивация в неговия обем би се освободил терен от 24 000 декара и така чуждестранната инвестиция от страна на заинтересования фонд би могла значително да нарасне като размер, заедно с концесионната такса за българската държавна хазна?

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петров, абсолютно сте прав, че по отношение на язовир „Огоста“ има множество натрупани проблеми през годините. Ще се опитам да Ви запозная максимално изчерпателно със завереното от нас положение и действията, които сме предприели за решаване на казусите. Това е тема от първостепенно значение, още повече язовир „Огоста“ е вторият по големина в страната и е категоризиран като язовир с национално значение. Както и Вие посочихте, към момента е необходимо да бъдат предприети ремонтно-възстановителни дейности по него, предварителната план-сметка за нужните ремонти и проектантски дейности на обекта възлиза на приблизително около 20 млн. лв. Към момента язовир „Огоста“ е собственост на Министерството на земеделието и е бил включен в списъка на язовири, нуждаещи се от ремонт. Проведени са и експертни разговори, в това число с проектанта на съоръжението, за да се обсъдят всички нужни действия и те да бъдат планирани адекватно във времето. Всичките ни усилия са насочени към максимално бързо проучване и възлагане на необходимите ремонтни дейности. Бих искал да обърна вниманието Ви, че е установено наличие на арсен и други тежки метали във водата на язовир „Огоста“. Последното го е направило негоден, както и Вие казахте, за питейни и напоителни нужди, като същият не се ползва с такова предназначение още от построяването. Въпреки това е включен и продължава да бъде категоризиран като язовир с национално значение за питейно водоснабдяване. Мога да потвърдя, че днес германската компания Profine Energy GmbH , не става дума за инвестиционен фонд – това е компания, официално потвърди своя интерес за мащабна инвестиция в изграждане на плаващ соларен парк именно на язовир Към този момент намерението за инвестиция, включва цялостен ремонт и възстановяване на язовирната стена на язовир „Огоста“ и изграждане на плаваща соларна електроцентрала, осигурявайки последваща дългосрочна експлоатация, поддръжка и сигурност на язовира. Предвижданията са инвестицията да надхвърли един милиард евро, а инвеститорът се ангажира да използва български изпълнители за реализация на мащабния проект, и то от района. На база официално заявения интерес се сформира работна група, с участие на ангажираните институции, които ще обсъдят проектното намерение, както и състоянието на язовира. Едва след това ще мога да Ви отговоря как и дали е възможно подобен проект да бъде реализиран. На този етап обаче предварителният анализ показва, че ако това е възможно, то ще се случи единствено чрез публична конкурсна процедура, в която всеки ще може да участва и да заяви инвестиционните си желания и намерения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Министър. Имате думата за реплика, господин Петров. ПЕТЪР Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, благодаря за изчерпателния отговор, който внесе яснота по отношение на това какви намерения са заявени поне до този момент за инвестиции в този язовир, защото помня тук от трибуната се искаше Ваш отговор конкретно на този въпрос. Радвам се, че най-накрая, както ние, така и местната общественост в Монтана го получи. Разбира се, на плещите на държавните институции е да решат какво ще се случи с този язовир, който и Вие казахте, че все още е собственост на Министерството на земеделието. Моят апел е само в една насока. И Вие заявихте, че той има нужда от ремонт. Заявихте, че са необходими 20 млн. лв., докато чакаме да се реши може ли да се инвестира, ще се инвестира ли като соларен парк, все още не е отпаднала необходимостта от този спешен ремонт, поне според мен. Не само това, аз получих в петък и отговор от министъра на земеделието, че през 2021 г., забележете, е удължено с 10 години разрешението за разполагане на 200 броя садки за за развъждане на риба, на площ от 8500 дка, което пък контрастира с намерението за разполагане на соларен парк или може би и двете ще съжителстват заедно. Затова все пак, на първо място, се надявам Вие като отговорен за ресор икономика да направите всичко възможно чрез ДКК, която е оправомощена вече да направи ремонт по някакъв начин, този ремонт дали ще бъде покрит от немците, дали не, но той да бъде извършен, защото съм сигурен, че местната общественост в Монтана, откъдето съм родом, на първо място желае да има сигурност, а, разбира се, ако бъдат привлечени инвестиции в размера от един милиард, за който Вие говорите, ние само можем да адмирираме за това и, разбира се, евентуално бихте подкрепили подобни усилия. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Петров. Имате думата за дуплика, господин Министър. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Петров, само искам да уточня и да успокоя гражданите в момента язовирът се поддържа на нива, които да гарантират неговата абсолютна безопасност въпреки проблемите, които има в техническото му състояние. Така че в това отношение в момента не очакваме проблеми. Да потвърдя още веднъж факта, че в България беше лично изпълнителният директор и собственик на групата и че те потвърдиха, че са готови публично да обявят намеренията си, застават с името си, което са много положителни индикации. Както и Вие казахте, сега на ход са институциите. Трябва да се действа бързо, но и съобразно всички законови изисквания. Нещо много важно, както и Вие казахте, трябва да проведем среща с местната общественост, за да чуем тяхното мнение и планирам такава в четвъртък, между другото – този четвъртък. Едва след като се чуе мнението и на всички институции, и на местната общност, ще можем да говорим дали въобще ще бъде стартирана във времето конкурсна процедура за такъв проект. проект. Сигурен съм обаче, че това ще помогне в съвсем скоро време проблемите на язовир „Огоста“ да бъдат решени. Идеята е, до момента това, което с експерти сме обсъждали, да си съжителстват със садките. Така или иначе първа крачка би било въобще да се поиска становище на Министерството какви биха били евентуалните отстояния и от стената, и от бреговете. Така че и гражданите да могат да се възползват в пълен обем, тъй като междувременно там и туристическа дейност се развива. Така че ще бъдат взети предвид всички тези неща. Още не е окончателно, но в четвъртък около обяд се надявам да съм в Монтана. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към въпрос от народния представител Корнелия Нинова относно политиката за привличане на чуждестранни инвестиции. Имате думата, госпожо Нинова. Уважаеми господин Министър, ще има дублиране на този въпрос, но ще дам друга гледна точка. Ще се обърна и към колегата Петров, да не бърза да се възторгва от отговора, защото ще добавя още няколко аргумента. Моето питане е за политиката за инвестиции, но в частност за инвестиции върху язовири. Защото господин министърът каза, че това е първата такава, но има още интерес за изграждане на такива соларни инвестиции да се правят и върху други язовири. Все пак да кажем, че водата на България е едно от националните богатства. по конкретния случай да припомня, че съществува едно Постановление № 181, което определя кои са обектите от стратегическа национална сигурност. Стратегическа национална сигурност! Там има няколко такива язовира, един от тях е Огоста. Уважаеми колеги, още малко информация, която може би нямате,

Язовир „Огоста“ е в онези язовири, за които държавата плати 500 млн. лв. да се ремонтират. Той е там, в този списък. Цялата тази сага с ремонта на язовирите, за които се дадоха 500 милиона, а е ремонтиран един, в момента е в много напреднала фаза в прокуратурата. Имате постановление, че това е обект от национална сигурност, имате дело в прокуратурата за ремонта на язовирите, имате и презумпцията, че водата на България е национално богатство. И Ви питам сега, господин Министър, в три изречения казахте противоречиви работи в отговор на колегата. Първо, започнали сте процедура за проучване и ремонт на стената. Тази процедура тече отдавна. В същото време германският инвеститор се ангажирал той да ремонтира стената. Започнала ли е българската държава процедура за ремонт, или това ще го прави германският инвеститор? Първо противоречие в думите Второ, подписали сте някакво писмо за намерение, че германският инвеститор ще инвестира там 1 милиард?! В същото време ни убеждавате, че тепърва ще обявявате конкурс, на който могат да се явят всички. явят всички. Истината сигурно е някъде…загубихме се в тази информация – хем вече има инвеститор, който се ангажира, хем тепърва ще се прави конкурс, на който може да се явяват още 20 фирми?! Вие ще излъжете и германския инвеститор освен българския народ. Ще Ви кажа още защо. Ако се наложи ремонт на стената, а той е наложителен, този язовир трябва да се източи. Това Ви го казвам след консултации с професионалисти. Е каква соларна станция ще правиш върху вода, която е източена, за да ремонтираш?! Вие разбирате ли безсмислието на цялото това нещо? След това, към министъра имам въпроси. Какво е казало Министерството на земеделието? Какво е казало Министерството на екологията? ЕСО потвърдило ли е, че може да присъедини такава мощност към системата? Министерският съвет има ли решение? Българската агенция по инвестиции има ли решение? Ще има ли полза за българските граждани, защото от предварителната информация за тази инвестиция произведеното количество ще се изнася за Германия, а българската държава вероятно ще трябва да изгради инфраструктурата по присъединяването? Ще доведе ли това до намаляване на цената за българските граждани? Ще има ли някаква полза за България? Самото изнасяне на произведеното количество как ще се осъществява? Толкова много неизвестни, толкова решения на ръба на Закона и на националната сигурност, че ако Вас може да Ви залъже с тези хубави приказки, нас не може. въпроси са ми към министъра, въпреки че с колегата кореспондирах, защото зададе същия въпрос. Та това са, господин Министър. Всички министерства дали ли са съгласие, службите какво казват това е обект от национална сигурност? Прокуратурата какво казва? Делото вече е към финала за онези 500 милиона. Значи, веднъж платени едни милиони за ремонт, сега германският инвеститор ще плаща за ремонт, а и държавата пак се готви да прави ремонт?! Накрая, с уважение към всички чуждестранни инвестиции – това е един от основните начини за стабилизиране на икономиката и ръст на брутния вътрешен продукт, но чуждестранните инвеститори трябва да спазват българското законодателство. Как си представяте обект от националната сигурност, опасен в момента в някаква степен, да се ремонтира, поддържа и експлоатира от чуждестранно юридическо лице?! Добре дошли са всички инвеститори, но така, както трябва – в интерес на българската национална сигурност и да не предизвиква опасност за населението. Това наистина е вторият най-голям язовир.

Тъй като е питане, имате повече време за отговора – пет минути. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, имах такава възможност да чуя всичко, което казахте, преди около седмица от тази трибуна по повод на един инвестиционен проект за язовир „Огоста“. Предполагам, както и сега разбрах, това всъщност е била темата, която Ви интересува. Все пак съм длъжен да отговаря на въпроса така, както е зададен. Допълнителна информация, ако е необходима, ще дам, която явно е важна за Вас, ще дам допълнително или в отговор на Вашите допълнителни въпроси. Ще се постарая да отговоря максимално изчерпателно на поставения ми въпрос, но моля да имате предвид, че надали ще мога да предоставя цялата информация за провеждането на националната политика по отношение на чуждестранните инвеститори. Това е поради факта, че предходното редовно правителство е взело решение да раздели Министерството на икономиката на две отделни институции. Това, което експертите в институцията ми докладват, че това е станало и без съпътстващ анализ, а в някои случаи и без логика. Без икономическа и управленска логика, за да бъда максимално прецизен. Може би е имало някаква друга, но тя е останала само в коалиционния формат. Всъщност големият проблем е, че при тази трансформация ключови инструменти за провеждане на инвестиционната политика са били безпринципно разделени, което изключително затруднява работата. Към момента само благодарение на чудесния диалог, който имаме с министъра на иновациите и растежа Александър Пулев, е постигната така нужната координация. Трудно ми е обаче да си представя как тези процеси са функционирали в редовен кабинет, когато двама министри са били представители на различни парламентарни групи. Ще Ви дам и няколко конкретни примера. При разделяне на Министерството е взето решение Българската агенция за инвестиции да бъде част от системата на новото Министерство на иновациите и растежа, но службите по търговско-икономическите въпроси, които са нашият инструмент за работа с чуждестранните инвеститори още при формиране на решението им да проучат възможностите в България, са останали в рамките на Министерството на икономиката и индустрията. Допълнително Национална компания „Индустриални зони“, които управляват държавните локации, към които насочваме инвеститорите, също са отделени от Българската агенция за инвестиции. От опита ми през последните месеци виждам колко административни трудности поражда това разделение и ми е трудно да си обясня защо и как ресорният вицепремиер по икономическите политики в редовния кабинет е допуснал подобно решение. допълнение към изложението бих искал да подчертая, че ефективната логика на подобни разделения би следвало да бъде на принципа отделни политики да са в прерогативите на един или друг министър. Въпреки тези ограничения, които изложих, считам, че през последните месеци успяхме да свършим изключително много работа. Отново казвам, тя не е само моя заслуга и се дължи на изключително добрата координация, която имаме с колегите в Министерския съвет и министъра на иновациите и растежа. Впрочем и в голяма степен с парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации, за което им благодаря. Когато служебното правителство пое управлението, ключови дестинации бяха останали без служители в службите по търговско-икономическите въпроси. Всъщност една трета от всичките ни служби бяха останали празни, дори в ключови за външната икономика на България държави като Франция, Италия, САЩ, Китай, Индия и други. Направихме спешен анализ и взехме мерки така, че всяка ключова държава, от която можем да очакваме инвеститорски интерес или имаме добър търговски оборот, да бъде обезпечена с активна служба по търговско-икономическите въпроси. Организирахме среща с всичките ни търговски аташета, на която набелязахме конкретни мерки за промяна на тяхната работа, като обвържем оценката им с ефективността, с конкретните постигнати резултати. Тук ще допълня, че за първи път на тази среща участваха както представители на бизнеса, така и на общините, защото националната ни политика по привличане на инвестиции следва да бъде в максимално тясна координация с всички ангажирани институции и организации. Както знаете, по Плана за възстановяване и устойчивост са заделени над 200 млн. лв. за изграждане на нови индустриални зони. Нужна е обаче промяна на начина на планиране и управлението им. Затова и част от заделените средства по Плана следва да бъдат инвестирани в малки индустриални зони, които ще дадат икономически тласък на по-малки населени места. Това ще даде алтернатива за местните хора. Работим по събиране на цялата база данни: специфика на пазара на труда по региони, потенциал за развитие, суровини, транспортна карта и така като така ще определим новите локации, като ще им дадем и специализация. Тоест ще фокусираме предлагането на локациите към конкретните инвеститори съобразно вида на дейността и нуждите им. Стартирахме и инициативата „Закуска за инвеститори“, като вече сме провели шест подобни срещи с френския, германския, австрийския, японския, американския и испанския бизнес у нас. Целта е да обсъждаме проблемите, които чуждите компании имат, и да им помагаме да ги решават, защото не трябва да забравяме, че опериращите в страната ни чуждестранни компании са и едни от най-добрите ни посланици зад граница. Допълнително бе създадена работна група със задачата да разработи мерки за подобряване на инвестиционния климат и инвестиционната среда в България, като бяха включени представители на работодателски организации, синдикати, държавни институции, общини. В резултат бяха изготвени редица предложения за подобряване на инвестиционната среда. Неколкократно през изминалите месеци, подчертавам, че България е в исторически момент, инвеститорският интерес към нас е исторически висок. Само преди няколко седмици открихме нова инвестиция за 16 милиона в Индустриална зона – Божурище, и само в тази зона в момента са в ход проекти за още 100 млн. лв. В края на миналата седмица в Девня ми беше представена инвестиция на стойност близо 400 млн. лв. Това ще бъде една от най-големите единични инвестиции, правени от действащо предприятие през последните две десетилетия. Отделно от това, само от Германия имаме проекти в напреднала фаза за още около 200 млн. лв. Така че сега е моментът да бъдем активни и ако си свършим добре работата, можем да постигнем исторически успехи, но за това е нужно да има единодействие между изпълнителната власт, законодателната власт. Така че се надявам народните представители да бъдат наистина гарант за устойчивост на политиките на държавата в тази сфера. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, господин Стоянов. Имате думата за уточняващи въпроси, госпожо Нинова.

Така, господин Министър, разбрахме, че редовното правителство е било много лошо, че светът започва от Вас и че имате чувство за историческа мисия. Добре! Само конкретно да Ви кажа, че инвестицията в Божурище се движеше от нашето правителство, а преди това и от предишното. Така че дайте да не спорим по това, няма как за един месец да привлечете привлечете и да откриете инвестиционен проект. Спокойно, нито светът започва от Вас, нито ще свърши с нас. Няма нужда допълнително да проучвате информация, за да ми кажете следното: имате ли разрешение от собственика на язовир „Огоста“ – министърът на земеделието, да провеждате преговори за инвестиция върху неговата собственост? Простичък въпрос. Няма нужда да проверявате по документи, би трябвало да го знаете. Министерският съвет взел ли е решение за тази инвестиция? Също би трябвало да го знаете, защото Вие трябва да го внесете там. ЕСО казали ли са Ви какво ще струва присъединяването и как ще стане присъединяването към системата? Не може да не го знаете и няма нужда експертите да ни пращат допълнително информация. Има ли екологична оценка? Какво казва екологията и защо твърдите, че сте осигурили инвеститор, като тепърва ще отваряте конкурс за участие – простички неща са и не отбивайте тези въпроси. С мълчание няма да ни спрете и ние ще продължим да ги задаваме.

Уважаеми господин Председател! Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, чуждестранните инвеститори не са страшни, се притеснявайте, особено когато се спазват всички законови процедури, няма нищо страшно. Разбирам, че се притеснявате от сравнения и реагирате изключително остро на всеки успех на служебното правителство, но за да опитам да дам цялата фактология, ще кажа следното. Факт е, че германска компания има интерес да инвестира сериозни средства в Проект за изграждане на плаващи фотоволтаици. Една от най-подходящите локации по техни оценки е язовир Към момента е сформирана работна група с представители на ангажираните институции, за да проучим възможностите за реализация на подобен проект. Преговори не се водят, те само са заявили инвеститорски интерес и ние в работна група проучваме възможностите такъв проект да бъде осъществен. Хипотезата, ако изобщо тръгнем в подобна посока, е обявяването на публична процедура, в която всеки ще може да участва, повтарям отново.

които казвам, но това е нормалният процес и ако се кандидатства към Агенция за инвестиции, инвеститорът заявява инвеститорски интерес. В случая, когато е в Българската агенция за инвестиции и евентуално кандидатства за сертификат, само че проектите, които са в сектор „Енергетика“, са изключени от опцията да бъдат сертифицирани. Именно заради това, и това би трябвало да го знаете, те не кандидатстват пред Българската агенция за инвестиции, не подават там писмо за инвеститорски интерес, а са го подали в Министерството на икономиката, тъй като при нас е и ДКК, които трябва да се погрижат за ремонта на язовира. Много е важно, както и Вие подчертахте, но искам и аз да подчертая, че към момента язовирът има технически проблеми. Водата съдържа опасни вещества, които го правят неизползваем. В този смисъл потенциален проект ще даде възможност не само да ремонтираме язовира за сметка на инвеститора, който има интерес, ако после ще прави проект на него, да го ремонтира, за да може в язовира да се поддържат нива в нормалния му обем, а не занижени, но и държавата ще получава средства от него вместо да инвестира такива. Така на множеството въпроси, които зададохте, ще кажа само, че предварителните проучвания на ЕСО показват, че няма проблем да се случи присъединяване. Да, ще трябва да се направят инвестиции, които ще бъдат за сметка на инвеститора и това ще бъде едно от условията при конкурса. При провеждане на такъв конкурс едното условие ще бъде за негова сметка да бъде ремонтиран язовирът. Става дума не само за язовирната стена, но и за водния откос, където има проблеми на места. Друго условие ще бъде за негова сметка да е и присъединяването. Всички условия, които са необходими, за да се защити държавният интерес, ще бъдат част от условията на конкурса и всеки, който счита, че за него тези условия носят бизнес логика и бизнес интерес, ще може да участва. Факт е за момента, че една компания е заявила, че би участвала, и то с името си. Ако мога да се спра и на това, което казахте, че в последно време се чуват и много мнения за ликвидиране на язовира, настина проектът, който разглеждаме тук и за който си говорим, ще даде възможност да се запази и съоръжението, и туризмът, който се заражда около него и садките. Смятам, че е много по-добре съоръжение, в което е инвестирано толкова много, по-скоро да му се вдъхне нов живот, отколкото да бъде разрушавано, което също само по себе си ще доведе до допълнителни разходи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Стоянов. Имате думата да изразите отношение, госпожо Нинова.

Господин Стоянов, чуждестранните инвеститори не са страшни, но Вие започвате да ставате такъв с това, което за трети път потвърждавате от трибуната. Днес сте подписали някакво писмо за намерение на среща, днес, а твърдите, че преговори и разговори не се водят. Тук за трети път днес казвате – има инвеститор, но ние ще обявим конкурс и който се яви, той ще спечели. За трети път казвате: инвеститорът ще ремонтира язовира, но ДКК е отговорна за този ремонт и на ДКК навремето са и отпуснати 500 милиона за това. Моля Ви, с всяко следващо изказване по тази тема забърквате все по-голяма и голяма каша. този повод ще обмислим и с колегите от парламентарната група, ще им предложа да подадем един сигнал до отговорните институции, които да започнат проверка на цялата тази работа от начало до край инвеститорско намерение, решения на Министерския съвет, решения на органите, които имат отношение, службите какво казват, тъй като е обект за национална сигурност и така нататък. Отново казвам с уважение към германските инвеститори и докато бях министър едни от най-големите инвестиции бяха от Германия и бяха стабилни, и бяха в индустриалните паркове. Ние нито ги оспорваме, нито ги наричаме страшни, нито ги гоним. От Вас ни е страх, от това, което Вие правите, и по-лошо, не дай боже, и да ги разочаровате, защото сега обещавате чудеса на тези хора сигурно, но като видят реалността, която ги очаква, и кашата, в която ги вкарвате, да няма обратен ефект. Вместо да направят инвестицията, да избягат с двеста от България. Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Преминаваме към питане от народния представител Росица Кирова относно параметри на инвестицията на германска компания във фотоволтаични централи в Северозападна България. Имате думата, госпожо Кирова. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Стоянов, аз ще задам въпроса си така, както беше написан, без да го разширявам, защото мисля, че той изчерпателно изразява моята позиция по въпроса. Свързан е отново с инвестицията, която преди малко се коментира, но за разлика от въпроса, който беше задала госпожа Нинова, който се изчерпва с две изречения – каква е политиката за привличане на чуждестранни инвестиции, аз се радвам, че това, което съм запитала, е привлякло нейното внимание и е решила, че това е достатъчно значимо, за да може сега да го доразвие с подробности от питането, което вече съм задала. На 7 ноември 2022 г. Министерството на икономиката и индустрията обяви на интернет страницата си, че са провеждани разговори с германската компания Profine Energy която има интерес към инвестиция в размер на 1 млрд. евро в Северозападна България. Според съобщението, което е издадено, Вие сте уверил компанията, че може да разчита на пълна подкрепа на държавата за ускоряване на административните процедури при реализиране на инвестиционните намерения. В тази връзка, моля да ме информирате какви са приоритетите на правителството за стимулиране на инвестициите в Северозападна България? На какъв етап е одобрението на инвестицията, за която съобщихте, и какви са ползите, които се очакват за региона и българската икономика? Немаловажно е и колко работни места ще бъдат разкрити? Какъв е статутът и собствеността върху земята, на която се предвижда инвестицията, и ако тя е земеделска, дали тази инвестиция е съгласувана с Министерството на земеделието? Моля да обясните къде е предвидено строителството на новите мощности, които по Вашите думи ще представляват най-голямата еднократна инвестиция, правена в историята на българската икономика. Къде е предвидено присъединяване към електроенергийната система, как ще бъде оформен договорът за присъединяване и какво е мястото на тази инвестиция в Енергийната стратегия на България? И не на последно място, какви са ползите за българските потребители,

Аз съм убедена, че инвестициите трябва да бъдат стимулирани, особено тези, които са в Северозападния регион, затова защото това е регион, който има нужда от допълнително развитие. Но когато някой вложи парите си, за да може да изкарва повече пари, това е инвестиция на частно лице. Какво обаче е стратегическото му значение за региона и изобщо за България и когато такава инвестиция обявим за най-голямата инвестиция изобщо в историята на българската икономика, за мен е много важно какви са ползите за региона? От предходния Ви отговор разбрах, че се е стигнало и до подписване на меморандум, че е била коментирана тази инвестиция с Президента на Република България. Обръщам Ви внимание, че в рамките на Седмичната ни програма ние имаме един доклад…

Не беше нужно просто. Въпросът ми беше във връзка с инвестицията, за която беше съобщено шумно в медиите, наясно ли сте, че тя може да стане поредната точка в дневния ни ред, както докладът за Gemcorp, ако предварително не е била съгласувана със съответните служби, защото язовир „Монтана“ наистина е част от системата на националната сигурност, по отношение на стратегическа инвестиция във воден ресурс? Също така, ако това не е съгласувано с Енергийната стратегия на България, също би представлявало проблем и изобщо когато се обявяват такива инвестиции – аз приветствам желанието да бъдат привлечени такива, дали се минава по един ред, който е предварително установен, който дава безопасност и сигурност на това, че инвестицията ще бъде ще бъде в полза на обществото, а не само на определена група или на някой, който е решил да инвестира парите си, независимо от това че хубавата думичка инвеститор някак си ни го издига в ореол? Сигурно има много български граждани и компании, които биха искали да инвестират

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Кирова, намирам за съвсем основателен интереса Ви към възможностите за насърчаване ръста на инвестициите в Северозападна България и моята позиция като министър на икономиката и индустрията винаги е била, че трябва да се стремим към балансирано развитие на българските райони. Ако Ако мога да си позволя, и от въпроса Ви разбирам, че Вие ще може и да ме разберете, като Ви отговарям, ще си позволя да давам и допълнителна информация. Както казах няколко часа по-рано, в днешния ден имахме среща именно с германската компания Profine Energy GmbH и нейния собственик. Това е втора среща, първата беше в началото на месец ноември. Тогава те дойдоха на среща при мен, за да повдигнат интереса си. Времето досега беше използвано от българските институции именно за да проверят всички тези неща, за които питате. На този етап това е една предварителна проверка, тъй като, отново подчертавам, едно е да се заяви инвестиционен интерес и това е нормалната практика, когато бъде заявен инвестиционен интерес, още повече за проект, който е абсолютна новост за България, не е имало плаващи фотоволтаици първо, да проучим възможно ли е това, законодателството ни позволява ли го, разбира се, да се проверят възможностите по отношение на енергийната ни система за присъединяване в случая, да се направят проверки от всички възможни служби по отношение на участниците, именно и за Меморандума, който споменахте, за да изключим всякакви паралели. Към този момент намерението за инвестиция, което днес вече беше от тях депозирано писмено на практика, след като ние направихме предварителни проверки, които към момента сочат, че би било възможно, без още да е сигурно, но би било възможно да започне подготовката, така че държавата да проведе конкурс по избор на инвеститор за такъв тип проект. Към този момент тяхното намерение включва това, което и ние изискахме, да се финансира цялостен ремонт на язовира – както на язовирната стена, така и на водния откос. Моля, да не се бърка, както и някои други, финансирането с това дали те ще го извършат. Няма как частна чуждестранна компания да извършва ремонтни дейности по язовир с национално значение. Също така по никое време проект за плаващ фотоволтаик не дава по някакъв начин на чуждестранен инвеститор или какъвто и да е инвеститор възможност да управлява и да се разпорежда с язовира, което е съоръжението „язовир“, а съоръжението „язовир“ е обект на национална сигурност. Такъв един проект не ползва дори и водата, както е водоползване по Закона за водите. Реално те ползват единствено водната повърхност за този проект, именно заради това по никакъв начин не биха нарушили статута на язовира като обект от национална сигурност. Всичко това е коментирано и с Министерството на земеделието, които са собственик в момента на язовира, най-вероятно тази собственост ще премине към Министерството на икономиката и индустрията, тъй като ние ще сме водещи по отношение на този проект, ако се реши въобще, че ще се състои, и с Министерството на енергетиката, и ЕСО, за което беше питано по отношение на снабдяването. На база на официално заявен интерес и сформираната работна група, както казах, това е решението, че ще бъде проведен публичен конкурс за избор. Допълнително, както вече споменах, предстои да стартират и срещи с обществеността в региона – нещо много важно, за да се чуе и хората какво мислят, и да им се обясни какво се предлага към момента. Говорим за инвестиция в бъдещето все пак, защото става въпрос за производство на слънчева електроенергия. По отношение на въпроса и за енергийната стратегия на България, ще кажа само, че такъв тип проекти биха позволили на България да достигне заложените цели за използване на възобновяеми енергийни източници през частни инвестиции, а не през публични, и публичните инвестиции или средствата, които са аутирани за тях, включително и в Плана за възстановяване и устойчивост, могат да се използват за други неща, включително инвестиции в мрежата, тъй като има много интерес за такива проекти. Ако мога да резюмирам, да, имаме положителна новина, и тя е свързана с това, че сериозна компания от Европейския съюз има интерес към нас, и в частност към Северозападна България. Това обаче е само началото на пътя, искам да подчертая пред всички. Трябва всички институции и граждани да участват в обсъждане на проекта и в този контекст е от взаимен интерес целият процес по планиране и реализиране на инвестицията да бъде максимално публичен и всичко да се случва пред обществото, както и днес веднага след срещата Министерството на икономиката излезе с прессъобщение веднага, за да даде цялата информация. На този етап и за да не превишавам времето, това е, което мога да Ви отговоря. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Министър. Имате думата за уточняващи въпроси, ако желаете, госпожо Кирова. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Министър. Няколко уточнения. Язовир „Огоста“ е собственост на Министерството на земеделието и е вторият по воден обем язовир в България, и това, че не се използва толкова активно в момента, не означава, че не представлява стратегически ресурс, на който трябва да се обърне специално внимание. Това, което лично за мен представлява интерес, е дали ще бъде подписан Меморандумът, за който Вие съобщихте, защото, ако се подпише меморандум, не можете да обявите конкурсното начало, за да може да има състезателен принцип за изграждане на подобен род инвестиция. И наистина въпросът ми е ориентиран по отношение на ползите. Какви биха били те за обществото и какви биха били за местното население, защото инвестициите във фотоволтаици и в соларни паркове, първо, България е изпълнила своите цели, свързани с изграждане на мощности от възобновяеми енергийни източници, по-точно от фотоволтаици, и ние сме на първо място в Европа по изпълнение на тази цел. Това е много важно да се знае. Тоест тази инвестиция няма да донесе достатъчна принадена стойност, която да е обществено значима. Да, тя ще доведе печалби за този, който инвестира средствата си в изграждане на тази система – нищо лошо няма в това. Въпросът ми беше свързан с това дали са изчислени, дали сте правили някакъв анализ за това какви ползи би имало за местното население? Не чух дали по някакъв начин сте съгласували това инвестиционно намерение с Министерството на околната среда и водите, защото всяко едно инвестиционно намерение много пъти, с много по-голяма обществена тежест, се сблъсква с този вид обследване за въздействие върху околната среда. В това отношение е много важно какво е и тяхното мнение, ако може да ми отговорите. Ако може наистина да ми отговорите на онова, което съм задала в писмения си въпрос: има ли някакви параметри на тази инвестиция, свързана с разкриване на работни места, очаквани ползи за местното население, изобщо какво тя ще допринесе? Защото в противен случай аз съм убедена, че по целия свят има много инвеститори, които са готови да отделят по един или два, или три милиарда, за да инвестират в нещо, което ще им донесе стриктно ползи единствено и само за тях. Нашата енергопреносна мрежа ще пренася тази електроенергия, тя ще бъде продавана някъде и сигурно ще ни останат някакви такси, но извън това каква друга полза ще има за българската икономика? Една такава инвестиция се ограничава до 20, максимум 30 работни места след изграждането, разбира се, на парка. парка. Аз бих се съсредоточила върху това какви са ползите от самата инвестиция, ако тя се реализира, и по какъв начин смятате, че бихте могли Вие като министър да помогнете да бъде реализирана такава инвестиция, тъй като самата идея за подписване на Меморандум и идеята за конкурс са леко противоречиви? Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Кирова. Имате думата за отговор, господин Министър.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 Просто, както споменах, когато инвестиционното намерение е в сектор „Енергетика“, то не подлежи на сертифициране. Именно заради това не е подадено към Българската агенция за инвестиции. Това, което днес получихме от немската страна, е протокол за намерение, а не меморандум. На негова база обаче, тъй като устно с тях коментирахме още в началото на ноември при първата ни среща, ние предварително работим, за да видим въобще има ли смисъл да им даваме някакви надежди, че ще бъде проведен такъв конкурс за такова съоръжение. Абсолютно разбирам и подкрепям въпроса Ви и по отношение на това какви ще са ползите, защото сте права, така звучи особено – инвестиция във фотоволтаичен парк. Внасят се панелите от чужбина, известно количество хора работят по време на строежа, но после много малко от тях са при поддръжката и ползите не са толкова съществени за местната общност. Само искам да подчертая, че при разговорите ни днес засегнахме тази тема. При плаващите фотоволтаични паркове има сериозни особености, а именно, че структурата, върху която те стоят, на практика е пълна с въздух и е изключително неизгодно тя да бъде транспортирана. Тоест, който и да бъде избран за изпълнител, веднага ще се облегне на местни компании, които да произвеждат цялата структура тук в България. Имайте предвид, че в техния протокол за намерения компанията се интересува за инвестиции във фотоволтаици, плаващи в България, до 2,5 мегавата. Язовир „Огоста“ е 22 кв. км. Когато подадем към Министерството на околната среда и водите, което ще е първата стъпка, това инвестиционно намерение и запитване към тях възможно ли е да се осъществи, освен оценка на екологично въздействие, те ще дадат и отстояния, и параметри, на които такава фотоволтаична централа може да бъде разположена, имайки предвид и садките, и язовирната стена, бреговете, туризма и всички останали дейности. За да се положат 1000 мегавата, са нужни 10 кв. км, тоест малко под половината от площта на язовира, но чак след отговора от МОСВ ще знаем каква площ може да се използва. Затова и тук говорим за проект между 500 и 1500, зависи каква площ ще бъде. Имайте предвид, че междувременно имаме интерес за инвестиции в такива плаващи фотоволтаични паркове и от други компании. Има и други язовири в България, които са подходящи именно със замърсените си води и това, че не се използват за нищо друго. Отделно от това, че такъв тип фотоволтаична централа помага и за по-малкото изпарение на вода от язовира. Дори ако се използва водата за поливни нужди, знаете, има такива проекти в чужбина, с които заливат пластмасови топчета във водната повърхност, за да се изпарява по-малко. В случая и този ефект ще бъде постигнат. Искам само да подчертая, че инвестиционното намерение, което получихме, е от компания, която е огромен производител на профили – най-големият в света, с 29 фабрики, ако не се лъжа, в 23 държави. Разбира се, аз като министър на икономиката вече съм подхванал разговора, ако нещата вървят добре, дали да не помислят да отворят такава фабрика и в Монтана, тоест и производството. Мисля, че без към този момент да може да се конкретизира колко работни места ще бъдат отворени, инвестиция в такива размери, която ще разчита на всички структури и така нататък да се произвеждат на място и която потенциално може да доведе до вторични инвестиции, тази компания вече има започнати инвестиции и в Сърбия, и в Босна и Херцеговина около нас, освен много други производствени инвестиции навсякъде по света, но говоря за такива възобновяеми източници. Потенциалът е сериозен и за вторични инвестиции. А ако след работната група – междуинституционална, която имаме, че това е работещ модел спрямо българското законодателство, който защитава всички интереси на България и българските граждани, може да се окаже, че сме изправени пред серия от

напротив, ще има сериозен ефект. Още повече че това ще бъде и най-големият плаващ фотоволтаичен парк в Европа, ако се състои тук и е проект, към който целият Европейски съюз ще гледа. Това ще е знак, ако такъв проект може в България да се случи, че тук институциите работят и законодателството се спазва, и ще повлече след себе си и други инвестиции в района, което аз, разбира се, като министър на икономиката бих бил най-радостен да се случи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Стоянов. Имате възможност да изразите отношение, госпожо Кирова. Заповядайте, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря и на Вас, господин Стоянов, за изчерпателния отговор. Искрено се надявам да получим допълнителна информация, когато сте наясно с параметрите, и да бъдат взети под внимание всички онези много дребнички на пръв поглед обстоятелства, които определят начина, по който да се развие една подобна инвестиция.

може да бъде сравнена с АЕЦ „Козлодуй“ и с част от произвежданите там мощности, но все пак трябва да имаме предвид, че тази инвестиция ще произвежда електроенергия от възобновяем енергиен източник, който работи само в определена част от денонощието. Тази електроенергия трябва да бъде балансирана и трябва да има допълнителни инвестиции в преносната мрежа, за да може тя да бъде осъществена до края. Тоест, за да може да се случи и да не остане само едно хубаво пожелание. Желая успех в инвестицията. Разбира се, при условие че се подходи сериозно и се изследват всички възможности, първо, тя да бъде реализирана, и второ, да бъде защитен максимално българският интерес в случая, защото той е много важен. Благодаря Ви. Благодаря уважаема, госпожо Кирова. Благодаря и за участието в парламентарния контрол, господин Министър. Преминаваме към въпрос към служебния министър на външните работи Николай Милков от народния представител Атанас Атанасов

тази година правителството на Кирил Петков обяви, че е взето решение 70 дипломати и служители на посолството на Руската федерация в България да напуснат страната. В съобщението на Министерството на външните работи в същия ден беше посочено, че на посланик Елеонора Митрофанова е била връчена вербална нота, в която решението се аргументира с две основания. Първото е реципрочност, основана на чл. 11 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения, а второто – дейност, несъвместима с Виенската конвенция, и е определена като заплаха за националната сигурност. Съгласно първото посочено основание от този момент числеността на дипломатическия персонал в Република следва да бъде – цитирам: „Поддържана в рамките на до 23 дипломатически и 25 административно-технически служители.“ В тази връзка отправям към Вас следния въпрос: каква е била числеността на дипломатическия персонал на Руската федерация след 28 юни тази година и какъв е точният брой към днешна дата? Поставям този въпрос неслучайно, защото преди предприемането на тази мярка имаше публична информация, че дипломатическият състав в България в посолството и в консулските служби в страната като общ брой е по-голям от общия брой на дипломатите на нашите съюзници Германия, Франция и Великобритания взети заедно. Към момента, в който беше взета тази мярка, тук имаше голяма суматоха в Народното събрание, но това е друга тема. Интересува ме дали към настоящия момент има промяна от 28 юни. Благодаря Ви. Благодаря, господин Атанасов. Имате думата за отговор, господин Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Атанасов, уважаеми госпожи и господа народни представители!

като тази численост следва да бъде поддържана в рамките на до 23 дипломатически и консулски длъжностни лица и 25 административно-технически служители, като беше даден 14-дневен срок руската страна да приведе и вследствие да поддържа тази численост. Въз основа на вербалната нота от 28 юни и връчените с вербални ноти в същия ден на посолството на Руската федерация в София имена на 70 сътрудници на представителствата на Руската федерация у нас, които следва да напуснат територията на страната до 24 часа, на 3 юли числеността на дипломатическия и административно-техническия персонал на руските представителства в България бе значително намалена до 21 дипломатически и две консулски лица, тоест 23 дипломатически бройки и 23 административно-технически служители. Следва да отбележим, че преди тази дата числеността е била общо 116 души във всички дипломатически и консулски представителства в България. Към днешна дата техният брой е, както следва: дипломатически служители 21 броя, консулски – 2 броя, тоест в рамките на 23-те определени дипломатически служители и административно-технически персонал – 16 броя, също в рамките на 23-мата административно-технически служители. ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Милков. Заповядайте за реплика, господин Атанасов. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви за отговора, господин Министър. Бяхте коректен и посочихте точните числа, така че това е важно за образа на България пред чуждите представителства, защото в противен случай неспазването на Виенската конвенция уронва престижа на България пред чуждите дипломатически представителства. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Атанасов. Предполагам, че нямате дуплика, господин Министър? Не. Поради изчерпване на времето за парламентарния контрол и по обективни причини, тъй като няма как да си дам думата сам, закривам заседанието. Следващо редовно заседание – утре, сряда от 9,00 ч.